og stórmál fyrir þá sem fá ríkisborgararétt á Íslandi. Nú líður að þeim tíma að umsóknir sem berast til Alþingis um ríkisborgararétt verði teknar til umfjöllunar

Fólk hafi verið að fjalla um umsóknir hjá einstaklingum sem það þekkir og hefur jafnvel starfað fyrir. Þetta held ég að gangi ekki upp og ég mun kalla eftir því, virðulegur forseti, að við þingmenn fáum aðgang að öllum þessum upplýsingum. Það getur varla talist neitt annað réttlætanlegt í þessu en að hv. þingmenn séu upplýstir um það hvaða ákvarðanir þeir eru að taka í þessu mikilvæga máli.

Herra forseti. Mig langar að tala um matarsóun sem ég held að við í þessu samfélagi séum flest sammála um að við viljum draga úr,

á öllum stigum, í framleiðslu, verslun og á heimilum, þegar við gætum verið að minnka umhverfisáhrifin með því hreinlega að framleiða minna eða markvissar og við gætum bætt fjárhag heimilisins með því að kaupa bara það sem við þurfum. Sjö af hverjum tíu Íslendingum vilja breyta hegðun sinni til að minnka umhverfisáhrifin sín þannig að við erum svo sannarlega með samfélagið með okkur í liði hérna. Saman gegn sóun er almenn stefna um úrgangsforvarnir sem gildir á árabilinu 2016–2027 og er í samræmi við hugmyndafræði hringrásarhagkerfisins en frumvarp um það frá þáverandi umhverfisráðherra tók einmitt gildi 1. janúar síðastliðinn og nú erum við hér í Reykjavík farin að flokka lífrænt og það gengur, farin að flokka lífrænt og það gengur, að því er mér skilst, vonum framar, fram yfir væntingar, þannig að það er jákvætt. Ég beindi fyrirspurn til umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra um fjármögnun og framkvæmd aðgerðaáætlunar gegn matarsóun og þar kemur fram að það er ýmislegt í gangi sem er vel. Ég tel hins vegar að við þurfum að setja aukinn kraft í ýmsar framkvæmdir sem þar eru og vil nefna matarbankann sem dæmi og boða það að ég muni halda áfram að fjalla um þessi mál og ég vona að ég fái þingheim til liðs við mig í það.

Virðulegi forseti. Alþjóðaflugið hefur gríðarleg áhrif á samkeppnishæfni landsins á alþjóðavettvangi. Árlega koma um tvær milljónir ferðamanna, sem eflir atvinnulíf og verðmætasköpun um allt land. Í flugstefnu Íslands frá árinu 2019 er Egilsstaðaflugvöllur skilgreindur í algjörum forgangi í uppbyggingu varaflugvalla hér á landi sem á að tryggja öryggi í alþjóðaflugi.

fjalllendi sé langt í burtu, aðkoman afar hentug með tilliti til vinds, aðflugs og brottfluga. Icelandair lagði einnig áherslu á að hefja ætti sem fyrst uppbyggingu á Egilsstaðaflugvelli vegna lægsta kostnaðar og stysta framkvæmdatímans. Í samgönguáætlun fyrir árið 2024–2038, sem hefur nú verið vísað til umhverfis- og samgöngunefndar, virðist ekki eiga að fara í neinar umfangsmiklar framkvæmdir við Egilsstaðaflugvöll fyrr en á árunum 2029–2033 og framkvæmdum við akbraut og flughlað mun ljúka 2038. Ein ástæða þess að ég dreg þessar staðreyndir hér fram eru áhyggjur sem mér hafa borist frá flugstjórum Icelandair. Með leyfi forseta, langar mig til að vitna í hluta af þeim skrifum til mín: „Við flugmenn höfum kallað eftir þessu hvað eftir annað enda hefur skapast ófremdarástand þegar Keflavíkurflugvöllur hefur lokast öllum að óvörum á meðan við sitjum sveittir í biðflugi fyrir austan vegna þess að flugbrautin býður ekki upp á beinan akstur út af braut eftir lendingu. Uppbygging flugvalla okkar fyrir utan Keflavík er algerlega háð starfsemi Alþingis, fjárlögum og samgönguáætlun. Flestir þingmenn sýna fluginu og flugöryggismálum því miður óskiljanlegt áhugaleysi, en þingmenn verða að hlusta á okkur sem við þetta störfum og taka okkur alvarlega. Við höfum sloppið með skrekkinn vegna frumstæðra innviða í landinu.“ Þessi orð sýna alvarlega stöðu varðandi öryggi alþjóðaflugs hér úr landi. Ég vil því hvetja umhverfis- og samgöngunefnd að endurskoða forgangsröðun og fjármagn til uppbyggingar varaflugvalla hér á landi.

Þetta kom líka fram í máli hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra í Silfrinu í gær, að það væri ekki praktískt að leggja mat á svona mörg tilboð. En eins og málið kom inn til þingsins í þeirri stuttu útgáfu sem það var, var minnst á það að tilboðssala færi fram fyrir hæfum fagfjárfestum og þess háttar. Dæmi voru tekin um lífeyrissjóði og aðra stóra fjárfesta og í öllum gögnum málsins er ýjað að því í rauninni að um fá tilboð yrði að ræða.

Hæstv. forseti. Í dag og á morgun fer fram ráðstefna um mannréttindamiðaða fíknistefnu hér í Reykjavík. Að henni standa Rótin og RIKK, rannsóknarstofnun í jafnréttisfræðum við Háskóla Íslands. Þau gera þetta til að vekja athygli á mikilvægi vandaðrar stefnumótunar þegar kemur að heilbrigðisþjónustu vegna fíknivanda við karla, konur og kvár. Þau gera þetta til þess að fá hingað nýjustu strauma og stefnur í þessum málaflokki og stuðla að faglegri og vandaðri stefnumótun hins opinbera. Þau setja fíknivandann undir ljósker mannréttinda, skaðaminnkunar, kynjaðra og félagslegra áhrifaþátta og hvernig ofbeldi og áföll geta haft lífsmótandi áhrif á fólk, eins og við þekkjum öll, og jafnvel stuðlað að miklum fíknivanda. Ég vek athygli þingheims á þessari ráðstefnu og á frumkvæði Rótarinnar sem stofnuð var fyrir u.þ.b. áratug til að bæta heilbrigðisþjónustu við konur sem glíma við fíkni- og vímuefnavanda. Rótin hefur lyft grettistaki í þessum málum með því að setja í kastljós fjölmiðla og almennings þjónustu í heilbrigðiskerfinu við konur sem glíma við fíknivanda og nauðsyn þess að hafa kynjaða nálgun á þá þjónustu og gera hana í samræmi við kröfur 21. aldarinnar til heilbrigðisþjónustu. Það er mikill fengur að því fyrir okkur sem samfélag að konurnar sem stofnuðu Rótina skuli hafa núna í áratug áratug unnið að þessari mikilvægu vitundarvakningu, þær eru síður en svo hættar, og upplýst okkur hin.

Þessi vika er afar mikilvæg okkur þingmönnum sem störfum í þágu landsmanna allra og nauðsynlegt fyrir okkur að nýta þetta tækifæri einmitt til að ná samtali, hvort sem það er við stjórnendur sveitarfélaga, heilbrigðisstofnana, skólastofnana eða jafnvel fyrirtækja.

og um langan veg að fara en við náðum mjög mikilvægum fundum með sveitarstjórnarfólki, stjórnendum heilbrigðisstofnana, menntastofnana og við heimsóttum einnig fjölmörg fyrirtæki. Það er hægt að segja það að við fengum gríðarlega mikilvægt veganesti inn í störf okkar núna í vetur og efni sem við erum enn að vinna með. Vissulega náðum við ekki, því miður, að heimsækja alla en nú er unnið að því að skipuleggja fundi með þeim aðilum. Það kemur kannski ekki á óvart að samgöngur voru rauði þráðurinn á öllum þeim fundum sem við áttum með fólki þar sem var verið að tala um mikilvægi þess að tengja saman atvinnusvæði, stytta vegalengdir og auka umferðaröryggi. Við sjáum það á landsbyggðinni hversu mikilvægt þetta er þar sem vegalengdirnar eru langar. Einnig var verið að ræða heilbrigðismál og hvað hefur verið gert því að það er ansi margt sem hefur verið gert

þau hafi bæði fengið lögfræðiráðgjöf um annað og sagði núverandi utanríkisráðherra, Bjarni Benediktsson, í Silfrinu í gær, með leyfi forseta: „Í nefndaráliti efnahags- og viðskiptanefndar sagði hreinlega að þetta væri sjálfstæð stofnun þótt umboðsmaður komist að annarri niðurstöðu.“

„Með frumvarpinu er lagt til að sett verði á fót sérstök ríkisstofnun sem beri heitið Bankasýsla ríkisins og heyrir hún undir fjármálaráðherra.“ Þetta verður ekki mikið skýrara. Sambærilegt orðalag er notað í lögunum sjálfum sem við hljótum að vera sammála um að sé það sem gildir. En í nefndarálitinu stendur enn fremur, með leyfi forseta: „Nefndin ræddi á fundum sínum það álitaefni hvort koma ætti verkefnum Bankasýslu fyrir í hlutafélagi eða stofnun. Meiri hlutinn telur að stofnun eigi betur við þegar litið er til mikilvægis þess að stofnanir lúti almennum reglum ríkisrekstrar,

Í hvað var ráðherra að vísa? Jú, umsögn efnahags- og skattanefndar um frumvarpið sem finna má í viðhengi við nefndarálit meiri hluta nefndarinnar sem fór með málið. Forseti. Við hljótum að vera sammála um að lög ganga framar nefndarálitum og nefndarálit ganga framar umsögnum í túlkun á lögum. Það er því mjög forvitnilegt að heyra um fjölda lögfræðiálita sem styðja þessa bjöguðu niðurstöðu, að Bankasýslan heyri ekki undir ábyrgð ráðherra.

Virðulegur forseti. Ofbeldi er sorgleg staðreynd. Ofbeldi hefur líklega fylgt manninum frá örófi alda og einhvern veginn hefði maður talið að það ofbeldi væri eitthvað sem við gætum útrýmt eða takmarkað verulega. Við höfum farið í alls konar aðgerðir gegn heimilisofbeldi og kynferðisofbeldi. Ekki hefur okkur tekist að uppræta ofbeldi en okkur hefur tekist að styðja betur við þolendur og aukið þannig umræðuna um mikilvægi þess að tekist sé á við ofbeldi með réttlátum hætti. En nú horfum við fram á ákveðið ástand og það er ofbeldi barna, ofbeldi barna, jafnvel gagnvart öðrum börnum. Aldrei hafa fleiri börn á Íslandi verið í gæsluvarðhaldi og öll úrræði eru full. Þetta er fordæmalaust ástand sem við horfum upp Við horfum á vini okkar og frændur í Svíþjóð takast á við hryllilega ofbeldisöldu þar sem glæpamönnum hefur tekist að gera barnunga krakka hluta af klíkunni og láta þau fremja mikil ódæðisverk. Ég held að það sé nauðsynlegt að við horfum til þess sem er að gerast í Svíþjóð og við heyrum núna lögregluna segja okkur þær fréttir að hún sjái ákveðnar vísbendingar um að þróunin sé hröð hér. Hingað til höfum við oft horft til þess að nokkur ár líði frá ákveðnum trendum sem eiga sér stað á Norðurlöndunum en nú, mögulega í gegnum samfélagsmiðla og tækni, sjáum við þetta gerast hraðar og hraðar. Ég veit Ég veit að hæstv. ráðherrar, bæði dómsmálaráðherra og ráðherra barna- og menntamála, eru að vinna í þessum málum og ég vil vekja athygli á því í þessum sal að annars vegar þurfum við sem getum komið að stóru kerfunum okkar að huga að þessu en ekki síður er þetta auðvitað samfélagslegt mein, (Forseti hringir.) mein sem við þurfum öll að hjálpast að við að takast á við, mein sem fyrst og fremst snýst um það að börnum á Íslandi á að líða vel og það þarf að mæta hverju barni á þeim stað sem það er.

Virðulegi forseti. Á blaðamannafundi nr. 418 hjá þessari ríkisstjórn fengum við að heyra: Við erum ótrúlega ólík, við erum samt alveg rosalega flink og við erum öflug þótt við séum innbyrðis ólík. Síðan kemur þetta: Við erum búin að ljúka 60% af stjórnarsáttmálanum. Og ef það er eitthvað sem maður hefur lært eftir þessa 418 fundi þá er það að kafa svolítið í það hvað ríkisstjórnin er síðan að segja.

Mig langar að taka sem dæmi að í stjórnarsáttmálanum stendur að ríkisstjórnin ætli, með leyfi forseta: „ … leggja sitt af mörkum til að stuðla að umhverfi lágra vaxta, hóflegrar verðbólgu Og hver er staða verkefnisins að mati ríkisstjórnarinnar? Já, það er komið vel á veg. Í hvaða raunveruleika heimi lifir ríkisstjórnin? Ég hef áhyggjur af því, virðulegur forseti, að að ekki er mikill áhugi hjá ríkisstjórninni heldur og það kemur m.a. fram í stjórnarsáttmálanum — ég held að ríkissjóður sé til að mynda nefndur bara einu sinni eða tvisvar. Ég hef verulegar áhyggjur af stöðu ríkissjóðs og hver staðan er núna. Það er verið að velta fjárlagahallanum yfir ekki bara á næstu ríkisstjórn heldur næstu kynslóðir. Báknið er útþanið. Það er enginn sem er við bremsuna. Við sjáum það um leið að hagvöxtur á mann hér á Íslandi rekur lestina innan Evrópusvæðisins. Heildarskattheimta hér á Íslandi, miðað við önnur lönd sem við viljum bera okkur saman við, hún er með því mesta. Samt ætla flokkar hér, hvort sem þeir eru í ríkisstjórn eða aðrir vinstri flokkar, að auka skattheimtu. Viðreisn ætlar ekki að taka þátt í því að leggja meiri byrðar á millitekjuhópa. Við erum tilbúin í samtalið um að hækka auðlindagjöld. Við erum tilbúin í alls konar samtal en við erum ekki tilbúin í það að hækka skatta (Forseti hringir.) á millitekjufólk og fyrirtæki og bjarga þannig þessari óráðsíu sem blasir við á vakt þessarar ríkisstjórnar. Þær byrðar verða ekki lagðar á herðar heimilanna og fjölskyldnanna í landinu. Nóg er nú fyrir samt.

Það þýðir að eitt barn á Gaza deyr á hverjum 15 mínútum. Börn eru þriðjungur þeirra sem hafa látist og slasast frá því að Hamas framdi grimmdarleg og óafsakanleg hryðjuverk í Ísrael. En sama hversu grimmdarleg hryðjuverk eru þá geta þau aldrei afsakað það að ráðast á almenna borgara, sér í lagi börn. Það að loka fyrir aðgengi að vatni og eldsneyti hefur einnig haft gríðarleg áhrif á börn á svæðinu. Nýburar og alvarlega veik börn á sjúkrahúsum á Gaza-svæðinu munu þjást eða látast nú þegar lyf, eldsneyti, rafmagn og vatn er á þrotum. Þessi börn eru ekki í stríði og hafa ekki framið nein hryðjuverk. Mannúðaraðstoð og birgðir til neyðarhjálpar eru til staðar við landamæri Gaza og Egyptalands en er neitað um aðgengi af Ísrael þrátt fyrir mikinn þrýsting frá alþjóðasamfélaginu. Yfirvofandi er stórfelld innrás Ísraelshers inn á Gaza, árás sem mun orsaka dauða enn fleiri barna,

Erum við Íslendingar tilbúnir að leggja enn meira af mörkum til að styðja við þá miklu mannúðaraðstoð sem þörf er á? Erum við tilbúin að taka á móti enn stærri hópi flóttamanna frá Palestínu en við höfum hingað til gert?

Þetta eru allt spurningar sem við þurfum að spyrja okkur sjálf og vera tilbúin að svara.

115 árásir hafa verið gerðar á spítala og sjúkrastöðvar, segir stofnunin, sem gengur í berhögg við alþjóðleg mannúðarlög. Alþjóðaráð Rauða krossins hefur sent út neyðarkall vegna fyrirmæla ísraelskra yfirvalda til íbúa Gaza um að yfirgefa heimili sín innan sólarhrings. Þetta er brot á alþjóðalögum, segir Rauði krossinn. Það er líka brot á alþjóðalögum að skrúfa fyrir vatn, rafmagn, eldsneyti, mat og lífsnauðsynjar til óbreyttra borgara. Munum hér að hátt í helmingur íbúa Gaza-svæðisins eru börn og ungmenni. Á fimmtudag gáfu sérfræðingar Sameinuðu þjóðanna og fulltrúar á sviði mannúðar- og mannréttindamála frá sér afgerandi fordæmingu á grimmdarverkum Hamas-samtakanna sem beindust gegn óbreyttum borgurum í Ísrael. Þetta hafa íslensk stjórnvöld líka gert með mjög afdráttarlausum hætti og með réttu. Það sem fulltrúar Sameinuðu þjóðanna gerðu líka er að þeir fordæmdu ólöglegt umsátur Ísraelshers og árásir á palestínska borgara á Gaza. Þetta er hóprefsing, sögðu þeir, og það er brot á alþjóðalögum. Alþjóðaráð Rauða krossins og sérfræðingar Sameinuðu þjóðanna telja aðgerðir Ísraelshers gagnvart óbreyttum borgurum á Gaza vera skýr brot á alþjóðalögum, telja að báðir aðilar fyrir botni Miðjarðarhafs séu að fremja stríðsglæpi.

til þess að íslensk stjórnvöld viðurkenni að hér hefur fyrir löngu verið stigið yfir þær línur sem alþjóðalög marka, að stríðsglæpur er stríðsglæpur, sama hver fremur

í því sambandi fara aðeins yfir þá gríðarlegu uppbyggingu sem er að eiga sér stað í heilbrigðismálum á svæðinu. Nú standa yfir framkvæmdir við viðbyggingu við hjúkrunarheimilið Nesvelli og var sá samningur stækkaður úr 60 rýmum í 80 rými. Í fyrra var ný röntgendeild opnuð formlega á HSS og nýtt röntgentæki hefur verið tekið í notkun. Þann 3. október vígði heilbrigðisráðherra nýja slysa- og bráðamóttöku sem er bylting í starfseminni. Við sama tækifæri var opnuð ný 19 rýma sjúkradeild og hjúkrunardeildin var einnig uppfærð. Í byrjun ágúst var ný einkarekin heilsugæsla opnuð við Aðaltorg sem bæði mun létta álagi af HSS og auka þjónustustig svæðisins til muna. Nýtt húsnæði hefur verið tekið í notkun fyrir geðheilbrigðisteymi HSS og bygging á nýrri heilsugæslustöð í Innri-Njarðvík var boðin út í sumar. Einnig er unnið að betri aðstöðu og þjónustu í öðrum þéttbýliskjörnum á Suðurnesjum. Virðulegi forseti. Samstaðan um betri heilbrigðisþjónustu hefur verið þverpólitísk, bæði á Alþingi og á sveitarstjórnarstiginu. Ég fullyrði að stærri skref hafa ekki verið stigin í heilbrigðismálum á Suðurnesjum um langt árabil og munu allir íbúar finna fyrir þeim árangri sem náðst hefur og er í farvatninu á næstu misserum, okkur öllum til heilla.

Ég lít á það sem skyldu stjórnvalda að gera almenningi kleift að taka ötul og stórstíg skref í átt að breyttum ferðavenjum. Þar gildir að gefa í varðandi Strætó því að við getum ekki búið við óbreytt ástand. Við verðum að standa vörð um markmið samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, ekki síst í kjölfar heimsfaraldurs þar sem farþegatekjur drógust verulega saman

Þetta er svarið við skertum farþegatekjum sem námu 1,7 milljörðum kr. á tveggja ára tímabili. Strætó stendur frammi fyrir gífurlega erfiðri stöðu og hefur verið að ganga á eigið fé sem og uppsafnað handbært fé sem átti að nota til að endurnýja flotann og bæta þjónustu, að ótöldum þeim áhrifum sem heimsmarkaðshækkanir á olíu hafa haft á reksturinn. Fast framlag ríkisins hefur jafnframt hvorki verið verðbætt frá 2014 né hafa framlög til almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu notið sömu hækkana og á öðrum landsvæðum eða aðrar samgönguleiðir á sviði almenningssamgangna.

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir að unnið verði að áframhaldandi uppbyggingu og fjármögnun á hágæðaalmenningssamgöngum og öðrum samgöngumannvirkjum á grundvelli sáttmálans. Fyrr má nú aldeilis vera. Sér ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur fyrir sér að þetta verði til þess að fækka bílum sem aka um með einum farþega í umferðinni með tilheyrandi umhverfisspjöllum? Verður þetta stolt þeirrar ríkisstjórnar sem nú situr til loftslagsmála og breyttra ferðavenja?

Árið 2020 kom út skýrsla um skýrslu starfshóps um bætt afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum. Þar kemur fram að á Vestfjörðum hafi afhendingaröryggi lengi verið heldur lakara en víðast annars staðar á landinu.

Þessi skýrsla tekur ágætlega saman hver vandinn er og markar leiðir að úrbótum. Þá kom út í sumar skýrsla starfshóps um eflingu samfélags á Vestfjörðum, á málefnum umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins, um raforkumál m.a. Þar er ágæt setning sem segir „ekki í boði að gera ekki neitt“.

Árið 2018 samþykktu stjórnvöld stefnu um uppbyggingu flutningskerfis raforku í landinu. Þar kemur m.a. fram að stefna stjórnvalda sé styrking á uppbyggingu á flutningskerfinu og að auka afhendingaröryggi raforku á landsvísu með sérstakri áherslu á Vestfirði og Norðausturland.

Ég segi nú bara: Vonandi er ekki þörf fyrir fleiri skýrslur um skýrslur heldur að tími aðgerða sé runninn upp því svo sannarlega er það ekki í boði að gera ekki neitt.

Hæstv. forseti. Ég vil byrja á að þakka hæstv. matvælaráðherra fyrir að koma hingað og ræða í þingsal um slysasleppingar í sjókvíaeldi. Slysasleppingar hafa verið mikið í umræðunni síðustu vikur í kjölfarið á því að það uppgötvaðist gat á netapoka í sjókví í Patreksfirði. Í þá kví vantaði 3.500 fiska samkvæmt tilkynningu MAST. Þegar málið var skoðað nánar kom í ljós að stór hluti laxanna var kynþroska og það er alvarlegt mál. Sjókvíaeldisfyrirtæki hafa leið til að koma í veg fyrir að fiskar verði kynþroska og það er með ljósastýringu. Verið er að rannsaka þessa dagana hvernig það gat gerst að fiskarnir urðu kynþroska og mæla kynþroskahlutfall í öðrum fjörðum til að komast að því hvort þessi atburður sé undantekning.

Því virðist kynþroskinn öllu máli skipta er varðar þessa sprengju í uppgöngu eldislaxa í ár. Sjókvíaeldi er nefnilega einungis leyft á Vestfjörðum og Austfjörðum með mjög miklum skilyrðum til þess að reyna að koma í veg fyrir að að eldislax komist í laxveiðiárnar. Ástæðan fyrir því er að veiðiréttarhafar og landeigendur, sem í mjög mörgum tilvikum eru bændur, hafa í mörg ár haft miklar áhyggjur af því að eldislaxar blandist íslenska villta stofninum. Það er því mikið í húfi fyrir þau sem fá miklar tekjur af laxveiðiánum sínum og því skiptir miklu máli að hægt sé að tryggja hreinleika villta laxastofnsins sem og trúverðugleika og ímynd atvinnugreinarinnar. Sjókvíaeldi hefur vaxið með mjög miklum hraða síðastliðin ár. Áhrif sjókvíaeldis á Vestfirði t.d. er óumdeilanlegt. Það er nefnilega mikið í húfi fyrir samfélögin í kringum sjókvíaeldið. Fólk þarf að geta treyst því að þetta sé vel gert. Þegar upp koma mál eins og þessi slysaslepping þá eru áhrifin víðtækari en bara á þetta eina fyrirtæki. Áhrifin dreifast á önnur fyrirtæki og samfélög á svæðinu þar sem miklir hagsmunir eru einnig undir með fjölda beinna og óbeinna starfa tengdum greininni. Hæstv. forseti. Síðustu ár hafa margir kallað eftir auknu eftirliti í sjókvíaeldi til að tryggja að að allt sé gert með bestu mögulegum aðferðum og öllum skilyrðum sé fylgt eftir. Vestfirðingar hafa kallað eftir því að eftirlitsmenn séu staðsettir í nálægð við fiskeldið. Þeir hafa talað fyrir daufum eyrum í mörg ár. Í byrjun árs gaf ríkisendurskoðandi út skýrslu um lagaframkvæmd, stjórnsýslu og eftirlit í sjókvíaeldi. Í þeirri skýrslu komu fram margar ábendingar og ég ætla að nefna hér nokkrar, með leyfi forseta. Ein ábending var um að það þyrfti að efla eftirlit Matvælastofnunar og það þyrfti að vinna að því markvisst með matvælaráðuneytinu. Þar var nefnt að það þyrfti að gera stofnuninni kleift að sinna óundirbúnu eftirliti og leggja áherslu á eftirlit með skráningum, upplýsingagjöf og innra eftirliti fyrirtækjanna. Það kom líka ábending um mótvægisaðgerðir og vöktun vegna strokulaxa þar sem matvælaráðuneytið var hvatt til þess að endurskoða ákvæði laga og reglna um fiskeldi hvað snýr að stroki. Þar var rætt um mögulegar skyldur rekstrarleyfishafa til vöktunar í nærliggjandi ám. En miðað við það hvað eldislaxarnir eru að veiðast á stóru svæði þá mætti kannski spyrja af hverju einungis er verið að horfa á nærliggjandi ár. Það virðist vera þörf á því að hafa vöktun í laxveiðiám um allt land. Því spyr ég ráðherra: Hvernig hyggst hæstv. ráðherra fara í aðgerðir til að tryggja eftirlit áður en farið verður í frekari lagasetningu? Hvers vegna var ekki farið að tryggja strax aukið eftirlit í sjókvíaeldi eftir skýrslu Ríkisendurskoðunar um sjókvíaeldi í vor?

Til þess að svara þeim spurningum sem koma fram í máli hv. þingmanns þá vil ég byrja á því, svona með almennum hætti, að geta þess að frá því að ég hóf störf í matvælaráðuneytinu hef ég lagt áherslu á að

Stefnumótun hefur svo staðið yfir í málaflokknum, byggt á þeirri skýrslu en einnig skýrslu Boston Consulting Group um tækifæri í lagareldi í heild fyrir Ísland. Þá hafa á mínum vegum verið tveir starfshópar, annar um strok og hinn um sjúkdóma, sem hafa skilað tillögum sem eru ýmist í framkvæmdafasa eða í stefnumótunarhlutanum. Ég kynnti stefnumótun í fiskeldi nýlega, sem hefur fengið góðar viðtökur, eins og hv. þingmaður hefur væntanlega væntanlega fengið upplýsingar um. Þá hefur einnig verið samþykkt af þinginu að veita Hafrannsóknastofnun og Matvælastofnun auknar fjárheimildir vegna sjókvíaeldis sem nema um

sem sinna munu eftirliti. Þingmaðurinn spyr að því hvernig ráðherra hyggist styrkja eftirlit áður en farið er í lagabreytingar. Í því samhengi vil ég nefna að Matvælastofnun hefur þegar ráðist í aðgerðir sem ekki krefjast lagabreytinga en hefur verið bent á í áðurnefndum úttektum, svo sem breytingar á verklagi varðandi eftirlit með stroki, t.d. með því að vakta fóðurmagn sem fer í kvíar og með því að leggja meiri áherslu á innra eftirlit. Matvælastofnun hefur einnig fjárfest í tveimur neðansjávardrónum sem verða nýttir við sérstakt eftirlit. eru þær ráðningar sem ég nefndi hér áðan. Þá spyr hv. þingmaður um viðurlög við því að farið sé á svig við reglur. Hvað varðar viðurlög við stórum sleppingum og takmörkuðu innra eftirliti, eins og

Þó get ég sagt að viðurlög verða til endurskoðunar í því frumvarpi sem verður mælt fyrir hér á þinginu síðar í vetur og umfjöllun við þá frumvarpsvinnu sem fram undan er. Það er mín skoðun að engin frávik eigi að vera án afleiðinga. Í drögum að stefnu um uppbyggingu og umgjörð lagareldis er t.d. lagt til að framleiðsluheimildir þeirra rekstraraðila sem eiga fisk sem finnst á stöðum þar sem hann á ekkert erindi verði skertar. Þingmaðurinn spyr líka um það hvernig ég hyggist koma til móts við áhyggjur af erfðablöndun. Þar er mikilvægast auðvitað að fyrirbyggja strok. Eldisfiskur á að vera í kvíum en ekki utan þeirra. Eins og ég hef farið yfir þá verður það gert. Einnig vil ég þó nefna þá staðreynd að því öflugri sem innlendir stofnar eru, því ólíklegra er að strokatburðir hafi neikvæð áhrif á stofnana. Það er bæði flókið og tæknilegt að fara að ræða erfðafræði hér á þinginu en ég vil þó segja þetta: Auknum fjármunum verður varið í eftirlit og rannsóknir, árvökum verður fjölgað, sérstök verkefni verða sett af stað til að meta ástand villtra laxastofna og bæta veiðistjórnun stofna í samræmi við markmið Alþjóðlega hafrannsóknaráðsins og Laxaverndunarstofnunarinnar, sem við raunar hyggjumst ganga inn í aftur en höfum ekki verið þar aðilar til skamms tíma. Laxastofninum við Norður-Atlantshaf hefur farið aftur um langt skeið og því er það meira en tímabært að leggja áherslu á aðgerðir til að snúa við þeirri þróun. Það verkefni er þó ekki átaksverkefni heldur til langs tíma. Að endingu vil ég fjalla um áhættumat erfðablöndunar og áhyggjur af erfðablöndun í laxveiðiám. Samkvæmt núverandi löggjöf skal framkvæma áhættumat svo oft sem þurfa þykir og eigi sjaldnar en á þriggja ára fresti. Í kjölfar stroksins í Patreksfirði og þeirrar upplýsingaöflunar sem hefur átt sér stað í kjölfar þess hefur Hafrannsóknastofnun dregið til baka þá tillögu að áhættumati sem stofnunin hafði lagt fram, sem mér þykir þá benda til þess að lagabókstafurinn og framkvæmd hans sé að virka eins og til var ætlast og nú bíðum við þeirrar niðurstöðu. Áhættumat erfðablöndunar er, líkt og viðurlög við svokölluðum slysasleppingum, til endurskoðunar og umfjöllunar við frumvarpsvinnuna sem fram undan er. Stefnumótunin hefur fengið góðar viðtökur. Ég hlakka til að geta mælt fyrir málinu síðar í vetur og þá mun hv. atvinnuveganefnd taka málið til umfjöllunar. Það er mikið í húfi að koma þessum málum á skýran og öruggan Regluverk um sjókvíaeldi, hvatarnir og viðurlögin þurfa að vera með þeim hætti að það borgi sig ekki að standa í þessum rekstri nema hlutirnir séu í lagi og vistkerfisáhrifin séu lágmörkuð með bestu mögulegu tækni og öruggustu aðferðum sem völ er á. Þetta er grundvallaratriði og það verður engin sátt um þessa grein nema hert verði verulega á eftirlitinu og þeim kröfum sem eru gerðar til fyrirtækjanna. Hér hefur verið talað um slysasleppingar en það er auðvitað ekkert hægt að líta á það eins og hvert annað slys þegar kynþroska eldislaxar sleppa í tugþúsundatali og menga villtu laxastofnana okkar. Ef viðmiðið þegar kemur að laxastroki á að vera „zero tolerance“, svo ég sletti, en þetta er orðalag sem ég held að ráðuneytisstjóri matvælaráðuneytisins hafi notað og gott ef ekki ráðherra líka á blaðamannafundi núna á dögunum, og ef við ætlum að setja ábyrgðina og sönnunarbyrðina alfarið á fyrirtækin sjálf þá ættum við kannski bara að hætta að nota orðið slysaslepping og tala um gáleysissleppingu. Mér líst vel á þær aðgerðir sem eru boðaðar í nýrri stefnu hæstv. matvælaráðherra um lagareldi og ég hlakka til frekari umfjöllunar um þá vinnu hér á Alþingi. Ég held að hér sé hæstv. ráðherra að gera vel. Það væri fróðlegt að heyra frá ráðherra ráðherra í seinni ræðu hennar hvort hún geri ráð fyrir að þær hertu reglur sem til að mynda verður mælt fyrir í frumvarpi til laga um fiskeldi hér á vorþingi muni koma strax til framkvæmda

Forseti minnir á að þingmálið er íslenska og þingmönnum er ráðlagt að finna íslenskun á því orðalagi sem þeir telja nauðsynlegt að koma á framfæri.)

strokulöxum úr sjókvíaeldi. Svarið er á þá leið að hættan á erfðablöndun er hverfandi. Hin vísindalega niðurstaða um þessa hættu má draga saman á þá leið að það þarf síendurteknar sleppingar í miklu magni yfir langan tíma til þess að auka hættu á áhrifum á villta stofna — síendurteknar sleppingar í miklu magni yfir langan tíma. Og hver er skýringin? Jú, hún er sú að eldislax hefur einfaldlega mun minni hæfni mun minni hæfni — til þess að fjölga sér í villtri náttúru en villtur lax. Þetta er líffræðin sem liggur fyrir. Eldisfiskar hafa ekki þá eiginleika í genamenginu til að komast af og afkvæmi slíkra fiska hafa að sama skapi nær enga möguleika til að lifa af, ná kynþroska og leita aftur upp í ár. Þetta er það sem við er að eiga. Þetta er áhættan, hún er til staðar en hún er hverfandi. En þessu til viðbótar, herra forseti, þá er brugðist við þessari áhættu í þeirri löggjöf sem fiskeldið býr við. Það er innbyggt inn í löggjöfina stýritæki til að takast á við þetta. Og hvað á ég við? Jú, rétt að minna þingheim á það að í fyrsta lagi er það fjarlægð eldisstöðva frá ám. Í öðru lagi áhættumat erfðablöndunar. Í þriðja lagi er það kröfugerðin sem er gerð til búnaðar, tækni og framleiðsluferla; útsetningar seiða, ljósastýringar. Og í fjórða lagi er það vöktun og aðrar mótvægisaðgerðir. (Forseti

Að ætla að bera það á borð á einhverjum tímapunkti að 80.000 eldislaxar sem eru kynþroska líti nú ekki við þessum villtu skvísum sem eru hér í lífríkinu er algerlega úr lausu lofti gripið.

að fá í rauninni að vera með sjókvíaeldi? Við höfum öll séð hversu mikils virði það er fyrir brothættar byggðir fyrir vestan að hafa þetta sjókvíaeldi. En það breytir ekki þeirri staðreynd að viðurlögin hafa verið engin þegar þeir eru að missa frá sér eldislaxana, og 80.000 stykki — takk fyrir pent. Það er nú ekki eins og þetta séu einhverjar örfáar kynþroska gellur á ballinu. Þetta eru 80.000 laxar sem hafa verið að finnast allt norður í sveitir, norður í ám norður í landi. Það er ekki eins og þeir séu bara sveimandi um þarna einhvers staðar í kring. Núna hefur komið í ljós að aldrei hefur önnur eins lúsamengun verið í kringum kvíarnar eins og akkúrat nú. Það þarf, virðulegi forseti, að koma með alvöru viðurlög. Það þarf að láta þessa einstaklinga axla ábyrgð. Við vitum að þetta skiptir miklu máli fyrir búsetu og byggð fyrir vestan en það er líka annað sem er algjört kraftaverk og við höfum fengið að horfa upp á í Þorlákshöfn og stendur til að byggja upp til fyrirmyndar hér á Reykjanesi, en það er laxeldi á landi. Þar eru kvíarnar á landi og yrði mjög erfitt fyrir nokkurn kynþroska eldislax að sleppa út úr þeim og ætla að synda upp í einhverjar ár. Þar er þó a.m.k. ákveðin trygging.

Forseti. Umræðan um sjókvíaeldi hefur farið hátt í íslensku samfélagi undanfarið í kjölfar ítrekaðra umhverfisslysa. Nú síðast í sumar sluppu 3.500 eldislaxar úr laxeldiskví Arctic Fish. Þessi slysaslepping er önnur stóra slysasleppingin sem komið hefur upp í íslensku sjókvíaeldi á síðastliðnum árum en árið 2020 sluppu 82.000 eldislaxar úr sjókví hjá Arnarlaxi. Vandamál við slysasleppingar eru ekki ný af nálinni í víðara samhengi fiskeldis. Undanfarin 20 ár hefur villtur laxastofn í Noregi dregist saman um helming um helming og er að finna erfðablöndun í 71% norskra áa. Hingað til hefur ekki tekist að koma í veg fyrir að laxar sleppi úr opnu sjókvíaeldi. Það hefur ekki verið hægt að koma í veg fyrir það. Reynslan í Skotlandi og Kanada er ekkert betri,

Laxalús er það líka. Nú herjar laxalúsafaraldur á íslenskan eldislax rétt eins og hún hefur gert undanfarna áratugi í Noregi og Skotlandi. Ágengni lúsar á sunnanverðum Vestfjörðum er verri en nokkru sinni.

víðar en það hefur nokkurn tímann áður verið leyft. Þannig að þetta er verulegt vandamál. Það er ekkert annað en óskhyggja, forseti, að halda því fram að hér á landi eða annars staðar sé hægt að stunda sjókvíaeldi í opnum sjókvíum og á sama tíma tryggja að alvarleg umhverfisslys eigi sér ekki stað.

Það er óneitanlega sorglegt að sjá norska kafara með skutulbyssur að veiða eldislaxa í íslenskum ám. En þetta er því miður staðan eftir að um 3.500 eldislaxar sluppu úr kví Patreksfirði. Það er verulegt umhugsunarefni að sjá hversu víða eldisfiskarnir fara og það stangast illa á við fullyrðingar hagsmunaaðila í greininni um öryggi hennar og umhverfisvernd. Þetta mál og verklag fyrirtækisins er til rannsóknar hjá þar til bærum yfirvöldum en það hefur þó komið fram í fréttum að fyrirtækið hafi ekki viðhaft nauðsynlega ljósastýringu í kvínni til að koma í veg fyrir erfðablöndun. Afleiðingin er sú að nærri 200 laxar úr eldi hafa fundist í 42 ám, samkvæmt fréttum í fyrradag. Enn á eftir að greina fjölda laxa sem koma að líkindum úr þessu sama umhverfisslysi í Patreksfirði og auðvitað er ekki hægt að kalla þetta neitt annað heldur en umhverfisslys og við hljótum að gera þá kröfu að brugðist verði við af festu. Það hefur verið boðað að efla eigi eftirlit og er það vel, einnig að koma upp hvötum til fjárfestinga í öruggari búnaði og að vanræksla í eldi hafi alvarlegri afleiðingar en nú er, jafnvel svo að fyrirtæki missi leyfi til eldis í verstu tilvikum. Þegar viðkvæm náttúra Íslands er í húfi, í þessu tilviki einstakir laxastofnar á heimsvísu, þá verða eldisfyrirtækin að sættast á miklu öflugra eftirlit, öflugri búnað og tækni til að koma í veg fyrir slysin. Sorglegast er þó að allt þetta var mjög fyrirsjáanlegt. Þau eru nefnilega nánast orðin fleyg orðin sem birtust í skýrslu Ríkisendurskoðunar fyrir fáeinum mánuðum, með leyfi forseta: „Samþjöppun eignarhalds, stefnulaus uppbygging og rekstur sjókvía á svæðum sem vinna gegn því að auðlindin skili hámarksávinningi fyrir ríkissjóð hefur fest sig í sessi án mikillar umræðu eða atbeina stjórnvalda.“ Án mikillar umræðu eða atbeina stjórnvalda. Stjórnsýsla og eftirlit hefur ekki fylgt eftir örum vexti greinarinnar og það er mikið undir í þessari umræðu: Viðkvæmt lífríkið en einnig tugmilljarða gjaldeyristekjur og fjöldi starfa í viðkvæmum byggðum.

Það blasir við að hér er til þess að gera ung grein sem er að þróast áfram í íslensku samfélagi og er orðin gríðarlega mikilvæg á þeim svæðum þar sem hún starfar og er núna, í þessari umræðu sem við tökum hér þátt í og hefur verið í gangi undanfarið,

og það er þannig að eldi í fjörðum landsins, þar sem það er leyft, er undirorpið áhættumatinu — ekki burðarþolsmatinu heldur undirorpið áhættumatinu hvað umfang varðar.

þá eru þetta ekki nema átta íslenskir laxar sem hafa veiðst í íslenskum nytjaám þangað til óhappið verður núna. Við verðum, held ég, að skoða þetta óhapp sem þarna varð og læra af

Við höfum byggt upp örugg viðbrögð við alls kyns atburðum, hvort sem um er að ræða mengunarslys, smitsjúkdóma eða náttúruvá. Öll þessi viðbragðskerfi byggja á því að lágmarka mögulegan skaða og áhrif til framtíðar. Líkt og með aðra atburði þarf að vera til öruggt viðbragð og eftirlit með sjókvíaeldi sem virkjað er strax og slepping verður. En svo að það megi verða þarf eftirlit að færast nær sjókvíaeldinu, bæði til að flýta viðbragði og ekki síst til að byggja upp þekkingu á þeim svæðum þar sem eldið er stundað. Því er mikilvægi eftirlits á þeim stöðum þar sem sjókvíaeldi er afar veigamikið. Það má líkja því við ef Ísfirðingar yrðu uppvísir að slæmri umferðarmenningu, keyrðu ítrekað yfir hámarkshraða eða undir áhrifum áfengis. Þá yrði að sjálfsögðu ákall eftir auknu eftirliti lögreglu en stjórnvöld myndu bregðast við með þeim hætti að ráða fleiri lögreglumenn á Selfossi. Hvaða áhrif myndi það hafa á umferðarmenningu á Ísafirði? Þá er það ekki fyrirtækjunum í hag sem stunda sjókvíaeldi að eftirlit sé slakt. Það tjón sem hefur orðið vegna slysasleppinga haustsins er eitthvað sem öll eldisfyrirtæki hefðu viljað komast hjá í fremstu lög.

Þegar horft er til sjókvíaeldis segir í tillögunni að áskoranirnar séu vissulega til staðar og til þess að greinin geti áfram verið mikilvæg stoð í efnahag landsins verði áfram að vinna að því að mæta þeim áskorunum með festu. Það er bæði verkefni þeirra fyrirtækja sem stunda greinina, samfélaganna þar sem greinin er stunduð og stjórnvalda sem halda utan um eftirlit og lagaumgjörð. Það er raunverulegur möguleiki með því að hafa vísindin í forgrunni sem byggja og lágmarka umhverfisáhrif greinarinnar. Þannig byggjum við upp sameiginlegan ábata með nýtingu auðlinda til verðmætasköpunar. Virðulegi forseti. Enn sjáum við ekki fyrir umfang þess skaða og afleiðingarnar fyrir íslenska laxastofna sem sá mikli fjöldi frjórra norskra eldislaxa, sem ganga nú í íslenskar ár til hrygningar, mun valda

hvort trappa þurfi niður sjókvíaeldið ef ekki verður með öðrum hætti hægt að tryggja verndun íslenskra laxastofna fyrir skaðlegri erfðablöndun við norska eldisstofninn. Ljóst er að auka verður fjárhagslegan og faglegan styrk eftirlitsstofnana til að sinna rannsóknum, eftirliti og eftirfylgni, enn fremur að bæta eftirlit og draga þau stórfyrirtæki sem að baki standa til enn frekari ábyrgðar gagnvart eigin starfsemi, eftirliti og samfélagslegri ábyrgð gagnvart þeim samfélögum sem þau starfa í og þeirri stöðu sem þau kunna að verða sett í vegna aðgerða sem þarf að grípa til gagnvart fyrirtækjunum. Herða þarf viðurlög við brotum og alvarleg brot varði leyfismissi. Styrkja þarf regluverk er tekur til ábyrgðar eldisfyrirtækjanna sjálfra með skýrum og skilvirkum viðurlögum sem feli í sér nægjanlega hvatningu til að fyrirtækin sýni umhverfisáhrifum starfsemi sinnar enn frekari virðingu. Fyrirtæki geta keypt sér tryggingar fyrir þeim skaða sem þau sjálf verða fyrir vegna umhverfisslysa. Það ætti sömuleiðis að skylda þau til að afla slíkra trygginga til að bæta þann skaða sem þau kunna að valda og kostnað við að koma við mögulegum mótvægisaðgerðum

Hæstv. forseti. Mig langar til að byrja á að vitna í skýrslu sem kom út í Noregi fyrir ekki mjög löngu. Þar tóku vísindamenn frá sjö stofnunum og háskólum sig saman,

Hvað kom næst í röðinni? Laxalúsin. Mikil hætta stafar líka af henni og nú er verið að eitra fyrir laxalúsinni hér um alla firði. Nú veit ég ekki hvaða rannsóknir hv. þm. Teitur Björn Einarsson hefur verið að lesa en ég held það væri ráð að hv. þingmenn í atvinnuveganefnd, jafnvel með umhverfis- og samgöngunefnd, tækju sig saman um að lesa nýjustu vísindagreinar um áhrif sjókvíaeldis á villta laxastofna í Norður-Atlantshafi. Við verðum að komast á sama stað í upplýsingu og þekkingu um þessi mikilvægu mál. Hitt sem ég ætla að reyna að koma að í þessari örstuttu ræðu er að benda á mikilvægi opinbers eftirlits. Ég vil aldrei aftur heyra þingmenn Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins eða annarra flokka hér í þessu púlti tala um eftirlitsiðnaðinn. Við þurfum vel fjármagnað og faglegt eftirlit með allri atvinnustarfsemi, þar á meðal sjókvíaeldi eins og reynslan sannar og sýnir. Þess vegna vil ég fagna því að það eigi að setja meira fé í það hjá Matvælastofnun og Hafró. Vonum að það dugi um hríð, við erum að tala um næstu tvö ár hafi ég skilið hæstv. ráðherra rétt. Að lokum langar mig að nota síðustu tíu sekúndurnar til að spyrja hæstv. ráðherra

Þróun í íslensku fiskeldi hefur verið mikil og hröð á síðastliðnum áratug og má segja að alger umskipti hafi átt sér stað. Fiskeldi í sjó hefur farið frá því að vera atvinnugrein sem nánast var búið að afskrifa sem raunhæfan valkost við íslenskar aðstæður yfir í að vera sú grein sem margir horfa til sem helsta vaxtartækifæris í matvælaútflutningi til næstu áratuga. Laxeldisfyrirtæki sem stunda sjókvíaeldi eru nú starfrækt bæði á Vestfjörðum og Austfjörðum. Þessi fyrirtæki hafa náð umtalsverðum árangri í framleiðslu á stuttum tíma og skapað ný tækifæri og störf á þessum svæðum. Frá upphafi hafa aðgerðir til að draga úr umhverfisáhættu fiskeldis verið ofarlega á blaði, líkt og kom fram í skýrslu starfshóps sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra frá árinu 2017, en þar segir að ákvarðanir stjórnvalda um framtíð fiskeldis skuli grundvallast á vísindalegum rannsóknum, eldistilraunum og vöktun í ám þannig að atvinnugreinin verði í sem mestri sátt við umhverfið. Þær slysasleppingar sem urðu í Patreksfirði eru alvarlegar og fordæmalausar í því magni sem um ræðir. Þetta er alvarlegt tjón fyrir fyrirtækið og ákveðið áfall fyrir samfélagið fyrir vestan og greinina í heild, eitthvað sem við verðum að draga lærdóm af og tryggja í samstarfi við greinina hvernig við getum búið til umgjörð sem lágmarkar þessa áhættu. Það mætti til að mynda horfa á kröfur varðandi myndavélakerfi, tíðni eftirlitsköfunar o.fl., en gleymum því ekki að slysasleppingar geta alltaf átt sér stað. Það er beinlínis gert ráð fyrir þeirri áhættu í áhættumatinu. Ég ætla ekki að standa hér og gera lítið úr áhættunni eða slysasleppingum en ég vil biðja þingheim um að nálgast þessa umræðu út frá staðreyndum, hagsmunum vistkerfisins í heild og ekki síst þeirra samfélaga sem eiga mikilla hagsmuna að gæta og hafa gert vel í að byggja upp þessa grein sem skapar hundruð starfa í landsbyggðunum öllum til heilla.

brothættra byggða í landinu. Við höfum séð hvað sjókvíaeldi hefur gert fyrir Vestfirðinga. Við höfum séð það með eigin augum. Ég áður heimsótti Patreksfjörð og fleiri staði þegar ég var varaformaður atvinnuveganefndar og hún var í rauninni stórkostleg sú vinna sem þar fór fram. En það breytir ekki þeirri staðreynd hvernig hefur verið gengið um þessi réttindi af þessum risafyrirtækjum á skítugum skónum og sú löggjöf sem þó er utan um laxeldið laxeldið er ekki virt, samanber að það eiga að líða sex til átta mánuðir frá því að slátrað er úr kví þar til nýr umgangur er settur í kvína aftur. Og hvers vegna? Jú, til þess að náttúran fái að hreinsa sig, fái að njóta vafans, til að straumar og stefnur geti í rauninni hreinsað undan kvínni sem slátrað var úr. En það hafa nú verið brögð að því að það hafi einungis verið látnir líða þrír mánuðir frá því að slátrað hefur verið úr kví þangað til er búið að fylla hana aftur. Græðgin er svo mikil að kvíarnar eru yfirfylltar þannig að þær sprengja utan af sér eðli málsins samkvæmt, því að ég ætla ekki að halda því fram að þegar er verið að planta í kvína sé hún götótt fyrir. Það liggur algjörlega á borðinu. Ég ítreka að að það er eiginlega galin hugmynd að halda því fram að þegar lax sleppur kynþroska út í vistkerfið hafi hann ekki áhuga á því að tímgast með villtum löxum.

tveir þriðju af þeim sem voru rannsakaðir. Það ber þess merki að þetta áhættumat sem var áður, að það þyrfti stórar sleppingar oft, er einfaldlega rangt. Það er rangt og það sýnir sig í raungögnum.

Herra forseti. Við erum að fá það núna í bakið að hér hefur atvinnugrein vaxið í skjóli stjórnvalda sem hafa vanrækt þá skyldu sína að búa henni viðunandi umgjörð. Það liggur alveg fyrir og ég held að það sé enginn sérstakur ágreiningur um að við getum ekki alveg haldið áfram á þeirri braut sem vörðuð hefur verið síðustu árin. Þessi stefnulausa uppbygging hefur að einhverju leyti verið knúin áfram af pólitískum þrýstingi og hagsmunaaðilum og hefur sett okkur í þá stöðu að atvinnugrein sem skilar tugmilljörðum í þjóðarbúið og skapar mikla atvinnu í viðkvæmum byggðum á núna í vök að verjast vegna neikvæðra áhrifa á umhverfið, bæði sleppingarnar og að sjálfsögðu laxalúsin líka. Ríkisendurskoðun hefur aldeilis ekki verið eina stofnunin sem á þetta hefur bent. Sveitarfélögin hafa til að mynda stundum verið eins og hrópandinn í eyðimörkinni og bent á að regluverk og eftirlit með greininni hafi ekki verið í samræmi við stærð, vöxt og verðmætasköpun. Lítið hefur verið hlustað á það hingað til. Fyrir vikið erum við núna að bregðast við umhverfisslysi í stað þess að hafa komið í veg fyrir að slíkt slys yrði. Það er ástæða til að taka undir það sem komið hefur fram hjá matvælaráðherra þegar hæstv. ráðherra orðar það þannig að engin frávik verði án afleiðinga. Það er þá líka eins gott að alvarleg frávik hafi í för með sér alvarlegar afleiðingar og að stórfelld vanræksla og fúsk leiði til leyfissviptinga. Fyrirtæki sem þannig haga sér eiga ekkert erindi í það að vera með viðkvæma starfsemi í fjörðum landsins. Að sama skapi verða að vera hvatar til þess að fyrirtækin fjárfesti í betri tækjum og umhverfisvernd. Kostnaður vegna frávika verður að sama skapi að vera greiddur af þessum sömu fyrirtækjum. Við getum ekki nálgast þetta úrlausnarefni með því að gefa okkur að hættan sé hverfandi. Mér finnst það svolítið blasa við þessa dagana að reyndin er ekki svo. Eftirlit sem er of háð hagsmunaaðilum er ekki til eftirbreytni. Það er heldur ekki til eftirbreytni að Hafrannsóknastofnun þurfi að sækja um fjármagn í samkeppnissjóði til að framkvæma burðarþolsmat eða vöktun. hringir.) þarf að greiða sanngjarnt og vel afmarkað auðlindagjald sem á ekki að rugla saman (Forseti hringir.) við skatta eða aðra gjaldtöku. Og við eigum ekki að ljá máls á því að koma upp eldisstarfssemi í Jökulfjörðum fyrir vestan. Við þurfum einfaldlega að gera betur.

og höfum skilning á þeim. En ef við horfum á málið í heild sinni, áhrifin sem eldið hefur haft á viðkvæmum svæðum eins og fyrir vestan og austur á fjörðum, þá stefnumörkun sem nú liggur fyrir hjá hæstv. matvælaráðherra og fleira í þá veru, þá blasir við að það sem við þurfum að leitast við að gera er að finna leið til að gera þetta eins vel og nokkur kostur er til að tryggja að hinum villta íslenska laxastofni standi ekki ógn af þeirri starfsemi sem stunduð er. Ekkert væri fjarri sjálfum mér en að leggja til eitthvað sem legði íslenska laxastofninn í hættu. En staðreyndin er sú sú að fiskeldið er komið til að vera. Við verðum að leita leiða til þess að við getum verið hér saman, stundað okkar starfsemi, hver á sínu svæði og með sínum hætti, þannig að vel gangi og varlega sé farið og við gerum þetta allt með sjálfbærum hætti. hætti. Við megum ekki gleyma því að eldisfyrirtækin hafa beinlínis verið að kalla eftir sterkari umgjörð. Eldisfyrirtækin og fulltrúar þeirra hafa ekkert farið í grafgötur með það að það er ýmislegt gagnrýnivert hér í regluumhverfinu og eftirlitinu. Það var sennilega enginn þingmaður sem gagnrýndi lagasetninguna 2019 meira en sá sem hér stendur, mér þóttu ýmsar gloppur vera í því ferli. Það breytir því ekki að við þurfum að einhenda okkur í það að gera umhverfið þannig að sem best sé og tryggja að við lærum af þessu slysi sem varð þarna í Patreksfirði því að það blasir við að það er ekki af neinum vilja sem slíkt gerist. Það er enginn fjárhagslegur hvati til slíks.

við skulum taka umræðuna út frá staðreyndum og reyna að gera þetta eins vel og við getum fyrir alla aðila.

Slysasleppingar í sjókvíaeldi eru alvarlegt mál þannig að það þarf að vera á hreinu að ef sjókvíaeldi á að byggjast upp í sátt við umhverfi og samfélag við strendur landsins þá þarf að tryggja að þetta sé gert vel. Það þarf að tryggja að eftirlitið sé í lagi. Það þarf að tryggja að fyrirtækin sýni ábyrgð og það þarf að tryggja að erfðablöndun eldislaxa og villtra laxa muni ekki eiga sér stað. Sú stefnumótun sem á sér stað í matvælaráðuneytinu þarf að taka á þessum málum og ég vil hrósa hæstv. matvælaráðherra fyrir þá vinnu sem á sér stað í matvælaráðuneytinu. Skýrsla Ríkisendurskoðunar, skýrsla Boston Consulting, stefnumótunarvinna fyrir framtíðarsýn í lagareldi sem hefur nýlega verið kynnt, þetta er mjög góður grunnur fyrir þá lagasetningu sem við þurfum að fara í að þetta er stór málaflokkur og við þurfum að vera vel undirbúin og tryggja að allir komi að borðinu. En í ljósi umræðunnar í dag vil ég segja að við megum ekki gera lítið úr áhyggjum fólks. Fólk hefur áhyggjur af erfðablöndun og það hefur áhyggjur af atvinnuöryggi sínu. Ein leiðin til að koma til móts við það er að reyna að tryggja að eldislaxarnir komist ekki upp í laxveiðiárnar. Við þurfum að tryggja að sjókvíaeldin fari eftir þeim skilyrðum sem við setjum þeim. Við þurfum að tryggja, við þingmenn hér, að lögin nái yfir þessa stóru atvinnugrein og að lögunum sé fylgt því ef það er ekki möguleiki þá er trúverðugleiki og ímynd tveggja atvinnugreina í húfi, sjókvíaeldis og laxveiða, og við þurfum að gera betur í þessum málum.

Grundvallaratriðið er þetta: Eldislax á að vera í kvíum en ekki utan þeirra. Öll umræða um að það sé ekkert svo alvarlegt eða slæmt fyrir villta laxa að eldislax sleppi að það sé engin hætta er ekkert gagnleg og hún skilar engu. Blöndun eldislaxa við villta stofna er háalvarlegt mál. Það er enginn ágreiningur um það heldur í vísindasamfélaginu að svo sé og ef einhver vafi leikur á um þau áhrif þá á náttúran að njóta þess vafa. Það er í samræmi við varúðarreglu umhverfisréttarins og vistkerfisnálgun sem íslensk lög gera ráð fyrir. Hér var, með leyfi forseta, talað um „zero tolerance“ og mín íslenskun á því er: Engin frávik án afleiðinga. Hv. þm. Jóhann Páll Jóhannsson spurði um það hvenær þetta yrði komið til framkvæmda að fullu. Við gerum ráð fyrir því að það sé þessi aðlögunartími til ársins 2028 þegar fyrsta varðan er í raun og veru á þessari vegferð og tíminn fram að því verði tími fyrir greinina til að aðlagast breyttu umhverfi, bæði með hvötum og viðurlögum. Varðandi spurningar hv. þm. Þórunnar Sveinbjarnardóttur um rannsókn á innlendum stofnum til eldis þá hef ég ekki upplýsingar um stöðu slíkrar nálgunar en mér skilst að mesti krafturinn í rannsóknunum sé í því að þróa ófrjóan lax, að það séu áherslurnar. Hv. þingmaður velti líka fyrir sér fjármununum og í fjármálaáætlun, sem þegar liggur fyrir og er samþykkt hér í þinginu, er gert ráð fyrir 2,2 milljörðum á næstu fimm árum til aukins eftirlits. Ég vil hér að lokum þakka afgerandi stuðning við þá stefnumótun sem stendur yfir þvert á stjórnmálaflokka og flokka hér í þinginu. Við þurfum að gera þetta vel. Við höfum góðan grunn til að gera það, það, getum gert það og eigum að gera það vegna þess að það skiptir máli fyrir bæði atvinnulíf í landinu, umhverfi, samfélag og náttúru.

Oddný G. Harðardóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Sigmar Guðmundsson, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson og Jakob Frímann Magnússon.

Þegar aðili er ungmenni á aldrinum 15–21 árs er heimilt að ákveða í dómi að setja sérstakt skilyrði um samfélagsþjónustu fyrir frestun fullnustu refsingar skv. 57. gr. Í dómi skal tiltaka tímafjölda og á hve löngum tíma samfélagsþjónustan skuli innt af hendi. Tímafjöldi samfélagsþjónustu skal minnst vera 40 klukkustundir og mest 480 klukkustundir. Forsenda þess að slík samfélagsþjónusta komi til álita er að aðili teljist hæfur til samfélagsþjónustu á grundvelli athugunar á persónulegum högum hans og að aðili afpláni ekki fangelsisrefsingu eða sæti gæsluvarðhaldi.

hendi. 2. Að aðili sæti umsjón og eftirliti Fangelsismálastofnunar eða annars aðila sem hún ákveður þegar samfélagsþjónusta er innt af hendi.

Synjun aðila á slíkri rannsókn gildir sem rof á skilyrðum í samfélagsþjónustu. Um rof á skilyrðum samfélagsþjónustu gildir

„Markmið frumvarpsins er að hægt verði að veita ungum brotamönnum meira aðhald og þannig mögulega koma í veg fyrir að þeir leiðist á braut frekari afbrota. Í þessu augnamiði er lagt til að dómarar fái heimild til að ákveða í dómi að setja viðbótarskilyrði fyrir skilorðsbundinni frestun á fullnustu refsingar skv. 57. gr. almennra hegningarlaga í formi samfélagsþjónustu þegar um er að ræða ungmenni á aldrinum 15–21 Með því móti mætti nýta samfélagsþjónustu fyrir þennan aldursflokk þegar dómari metur það svo að skilorðsbundinn dómur án samfélagsþjónustu nægi ekki til að leiða viðkomandi inn á brautir löghlýðni. Hætt er við því að núverandi fyrirkomulag verði til þess að dómarar dæmi ungmenni ítrekað í skilorðsbundið fangelsi og veigri sér við því að dæma þau til óskilorðsbundinnar refsingar og þegar til afplánunar kemur hafi langur skilorðstími safnast upp.“ — Sem hefur svo áhrif á dóma þar á eftir. „Á Íslandi hefur dómari einungis það úrræði, í mörgum málum, að dæma fólk í fangelsi, skilorðsbundið eða óskilorðsbundið. Maður sem er dæmdur í allt að 12 mánaða óskilorðsbundið fangelsi getur sótt um það til Fangelsismálastofnunar að afplána heldur með samfélagsþjónustu, sbr. 37. gr. laga um fullnustu refsinga, nr. 15/2016. 1 Það er sem sagt á valdi stjórnvalds að ákveða hvort maður sem er dæmdur í fangelsi afplánar það frekar með samfélagsþjónustu eða ekki. Við þetta eru ýmsir ókostir. Í fyrsta lagi er vafamál hvort þetta uppfylli skilyrði stjórnarskrárinnar um þrígreiningu ríkisvaldsins, að stjórnvald breyti nýuppkveðnum dómum dómsvaldsins. Í öðru lagi hefur það sjónarmið komið fram í skrifum fræðimanna að óvíst sé hvort núverandi fyrirkomulag uppfylli kröfur stjórnarskrárinnar um skýrleika refsiheimilda og að réttaröryggi almennings væri betur tryggt með því að dómstólar kveði á um útfærslu refsinga.

Vegna þessa ógagnsæis geta verjendur hvorki upplýst skjólstæðinga sína nægilega, við meðferð máls, um hvers þeir geta vænst né byggt málatilbúnað sinn upp með þetta úrræði í huga. Þau rök er lúta að þrígreiningu ríkisvalds og ógagnsæi eiga reyndar við um alla sem dóm hljóta, ekki einungis ungmenni. Eigi að síður er lagt til að

Þetta úrræði er sjaldnast nýtt þegar kemur að ungum brotamönnum vegna þeirrar stefnu sem hefur verið mörkuð að samfélagsþjónusta teljist fullnustuúrræði sem komi einungis til skoðunar í tilviki óskilorðsbundinna dóma samkvæmt lögum um fullnustu refsinga, nr. 15/2016. Óskilorðsbundnir dómar eru hins vegar almennt ekki kveðnir upp yfir yngstu brotamönnunum, enda þrautalending, og er einungis beitt í þeim málum þar sem talið er óverjandi með tilliti til almannahagsmuna og réttaröryggis að beita skilorðsbundnum dómi. Það er ljóst að samfélagsþjónusta getur verið heppilegri en óskilorðsbundinn fangelsisdómur fyrir unga afbrotamenn ásamt því að hafa mögulega verulegt uppeldislegt gildi. Úrræði Úrræði samfélagsþjónustunnar getur haft varnaðaráhrif fyrir ungmenni sem og tækifæri til þess að ná til þeirra sem leiðst hafa á braut afbrota. Þannig skapast færi á að hafa eftirlit með ungum dómþolum og gera tilraun til að hafa jákvæð áhrif á viðkomandi. Þessu verður ekki komið við með dómi sem ekki er bundinn þessu skilyrði.

þar sem aukin áhersla hefur verið lögð á úrræði til að hvetja ungmenni til góðrar hegðunar, til að axla ábyrgð á gjörðum sínum og leiða unga brotamenn aftur inn á brautir löghlýðni með margs konar stuðningi og eftirfylgni. Samfélagsþjónusta var fyrst lögfest með lögum um samfélagsþjónustu, nr. 55/1994. Um var að ræða tilraunatímabil og var ákveðið að samfélagsþjónusta yrði ákvörðuð af stjórnvöldum sem fullnustuúrræði. Í athugasemdum með frumvarpinu kom fram að ef ákveðið yrði að samfélagsþjónusta fengi varanlegan sess síðar kæmi vel til álita að fella ákvæði um hana inn í almenn hegningarlög og tekið fram að víðast erlendis væri dómstólaleiðin farin. Samfélagsþjónusta telst enn til fullnustuúrræðis hér á landi og er ákvörðunartaka og eftirlit á forræði Fangelsismálastofnunar samkvæmt lögum um fullnustu refsinga, Með frumvarpi þessu er ekki ætlunin að breyta þessu almenna fyrirkomulagi heldur einungis að bæta þessu úrræði við möguleika dómara í málum er varða unga brotamenn sem þurfa meiri leiðbeiningu og aðhald en hefðbundin skilorðsbundin refsing veitir. Sú afmarkaða nálgun felur hins vegar ekki í sér að samfélagsþjónusta muni hér eftir teljast til sjálfstæðrar viðurlagategundar líkt og í mörgum nágrannaríkjum okkar. Slík umræða verður að bíða um sinn, en um nánari upplýsingar um það álitaefni vísast til 647. máls sem lagt var fram á 133. löggjafarþingi en hlaut ekki framgang.

Almennt er aðallega um að ræða líknar- og félagsstörf hjá félagasamtökum og opinberum stofnunum. Eftirlitið felst í því að fulltrúi frá Fangelsismálastofnun fer jafnan á vinnustaðinn og fylgist reglulega með framvindu mála ásamt því að kalla viðkomandi aðila til viðtals eftir atvikum. Þar sem markmið frumvarpsins er að veita aukið aðhald er mikilvægt að eftirlitið sé markvisst og gripið sé til viðeigandi úrræða eins fljótt og verða má virði hinn ungi brotamaður ekki þau skilyrði sem í dómi felast og sinni ekki samfélagsþjónustu sem skyldi. Við minni háttar rofi á skilyrðum má veita áminningu, en ella fer um slík tilvik eftir ákvæðum 59. eða 60. gr. almennra hegningarlaga, Væri það þá í höndum dómara að meta hvort samfélagsþjónusta teldist fullreynd og eftir atvikum gera viðeigandi breytingar varðandi fullnustu refsingar.“

sem hér hefur komið fram. Þannig er mál með vexti að sá sem hér stendur, hann umgengst gjarnan menn sem hafa setið inni og sitja inni þess vegna. Ég hef komist að þeirri niðurstöðu að oft og tíðum eru menn settir í steininn, eins og kallað er, fyrir smávægileg brot sem kannski eru til komin vegna þess að eitthvað fór úr böndunum. Þetta tengist oft einhvers konar neyslu einhverra vímuefna, áfengis eða annarra vímuefna, löglegra og ólöglegra, og viðkomandi þurfa miklu frekar á því að halda að fara í meðferð, langtímameðferð. Það var viðtal við Arnþór nokkurn sem var nú þekktur var nú þekktur hérna áður fyrr sem afbrotamaður en hann hefur snúið við blaðinu. Hann sagði í þessu ágæta viðtali að hann vildi sjá fleiri opin fangelsi og ég tek undir það. Ég held að í mörgum tilfellum mætti afvegaleiða þessa menn. Ef ég segi afvegaleiða þá á

fyrir svona unga menn sem þurfa bara á því að halda einhver sé góður við þá, að einhver skilji þá og að einhver veki athygli þeirra á því út á hvað lífið gengur raunverulega; ekki bara að leika sér, vera undir áhrifum og djamma og vera óheiðarlegur. Þess vegna

frekar en refsivistar. Í þessu tilfelli, eins og kom fram í greinargerðinni, þá vill það oft verða þannig að dómarar veigra sér við að dæma til óskilorðsbundinnar refsingar ef brotamaður er ungur og það safnast upp margir skilorðsbundnir dómar sem hafa svo áhrif á

Virðulegi forseti, hv. þingheimur og kæru landsmenn. Ég vil bara undirstrika það sem ég var að segja áðan að ég hef orðið var við það að menn lenda stundum í einhverjum vandræðum, einhverjum slagsmálum eða einhverju sem var algerlega ófyrirsjáanlegt, óvart.

Við erum með þrískiptingu ríkisvaldsins. Við erum með dómsvald, löggjafarvald og framkvæmdarvald og það er auðvitað miklu gagnsærra að það sé þá dómsvaldið sem tekur ákvörðun um þetta og að verjendur geti leiðbeint skjólstæðingum sínum um það hvers þeir mega vænta. Það sé ekki háð duttlungum einstaklinga á vegum framkvæmdarvaldsins hvað verður. Ég tek undir aftur, aðalatriðið er að við þróum okkar refsistefnu á þann hátt að hún leiði til betrunar.

þessu máli. Þetta kannski tónar dálítið við þá betrunarstefnu sem við höfum verið að ræða hér á Alþingi í dálítið mörg ár að þurfi að koma til og vera miklu algengara heldur en verið hefur og ekki síst á meðal þessa unga fólks sem lendir í því,

við eigum að einbeita okkur meira að því að þessi samfélagsþjónusta verði algengari heldur en hitt. Við eigum heldur ekki kannski önnur úrræði á færibandi sem þetta unga fólk getur leitað í til að leitað í til að hafa tækifæri til að komast út úr þeim aðstæðum sem það kannski festist í, hvort sem það getur verið vegna neyslu eða einhverra annarra hluta sem þar eru undir. Þannig að ég vildi nú svo sem kannski bara aðeins koma hérna upp til að segja að mér finnst þetta mikilvægt,

sveitarfélög taki líka vel í þetta og ég hvet þau til að senda inn umsögn um þetta mál því að það getur líka vel verið að það liggi fyrir einhverjar hugmyndir þar til að mæta þessu unga fólki, fleiri heldur en við komum auga á, af því að, eins og ég segi, sum þeirra eru nú þegar með úrræði til að hjálpa þessu unga fólki aftur á rétta leið, a.m.k. gera tilraun til þess og gefa tækifæri til þess.

Ég mæli hér í annað sinn fyrir frumvarpi til laga um breytingu á húsaleigulögum, nr. 36/1994, réttarstaða leigjenda íbúðarhúsnæðis og leigubremsa. Flutningsmenn með mér á frumvarpinu er gjörvallur þingflokkur Flokks fólksins; Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson.

a. Við 1. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Hafi íbúðarhúsnæði verið áður til leigu teljast þá líkur á því að sú leigufjárhæð sem áður gilti sé sanngjörn og verður sá sem vefengir það að sýna fram á annað. annað. b. Við 3. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Óheimilt er að hækka fjárhæð leigu íbúðarhúsnæðis oftar en á 12 mánaða fresti og er þá að hámarki heimilt að hækka hana í hlutfalli við breytingu á vísitölu neysluverðs á tímabilinu.

um forgangsrétt leigjanda framlengist tilkynningarfrestur samkvæmt ákvæði þessu fram að lokum uppsagnarfrests eða umsamins leigutíma. 3. gr. Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi: Fjárhæð leigu á íbúðarhúsnæði skal ekki taka breytingum til hækkunar til ársloka 2025, þrátt fyrir samningsskilmála um verðtryggingu eða aðrar verðbreytingar. Við framlengingu, endurnýjun og gerð nýrra leigusamninga um íbúðarhúsnæði sem taka gildi fyrir árslok 2025 er óheimilt að hækka fjárhæð húsaleigu sama íbúðarhúsnæðis frá því sem fyrir var umfram 2,5%.“ Af hverju skyldi það vera 2,5%? Það eru jú neðri vikmörk Seðlabankans, verðbólguvikmörk Seðlabankans. Við höfum hugsað okkur að fylgja þeim. Í 4. gr. segir einfaldlega að lögin öðlist þegar gildi. Í greinargerð með frumvarpinu segir m.a. að frumvarp þetta var áður lagt fram á 153. löggjafarþingi (898.

Allir umsagnaraðilar lýstu yfir stuðningi við framgöngu málsins. Það er algjört grundvallaratriði í öllum siðmenntuðum samfélögum að fólk hafi þak yfir höfuðið. Réttur til viðunandi lífskjara, þar á meðal húsnæðis og batnandi lífsskilyrða, eru grundvallarmannréttindi sem njóta verndar félagsmálasáttmála Evrópu, alþjóðasamnings um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi og samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Á Íslandi hefur svokölluð séreignarstefna lengst af verið ríkjandi þar sem flestir gera sitt besta til að reyna að eignast húsnæði til eigin búsetu, en leigumarkaðurinn hefur fyrir vikið verið lítill og vanþróaður. Ég ætla ekki að fara djúpt í sögu leigumarkaðarins en ætla hins vegar að vísa til þess að ég held að það fari ekki fram hjá neinum hvernig raunveruleg þróun hefur verið á leigumarkaði. Það er ekki bara á Íslandi heldur er þessi tilhneiging að skjóta rótum hér í löndunum í kringum okkur líka. Það er ljóst að auðmenn, markaðurinn, kapítalisminn

Hvernig getur nokkur einstaklingur eða nokkur fjölskylda framfleytt sér þegar hún þarf að greiða meira heldur en alla innkomuna í húsaleigu? Það er ekki hægt. Hvernig fara þau þá að? Jú, með stuðningi, með lántöku, með stuðningi frá fjölskyldu, vinum, foreldrum, ömmum og öfum,

þrátt fyrir að það séu sennilega á fjórða hundrað einstaklinga á götunni á Íslandi í dag. Það er alltaf spurning um það hvað eru margir sem lifa veturinn af og hvað það eru margir sem gera það ekki.

á þessu leigða húsnæði svo framarlega sem það eigi að haldast í leigu áfram. Auðvitað getur enginn bannað leigusalanum að hætta að leigja húsnæðið en í mörgum tilvikum eru þetta þessi græðgisvæddu leigufélög sem engu eira.

Kviss bang búmm, bara upp í 325.000 kr. takk, góða kona, við ætlum að hækka leiguna í það og ef þú getur ekki staðið undir því þá verður þú bara að pakka saman og pilla þig. Þessi einstaklingur hefði þurft að fá hækkun á launum sínum frá almannatryggingum um 117.000 kr. á mánuði ef hann hefði átt að geta tekið á sig þessa 75.000 kr. hækkun. Það mætti frjósa fyrr á mjög hlýjum stað heldur en að við sjáum 117.000 kr. hækkun almannatrygginga. Það væri stórkostlegt kraftaverk.

úr þessu sparki, þessu höggi. En það kom nú samt sem áður fram síðar hjá framkvæmdastjóranum að það yrði að hækka meira, þeir væru ekki að hækka nóg. Þeir græða ekki nóg. Ástandið á húsnæðismarkaði er þungt um þessar mundir og það vita það allir og það einkennist öðru fremur af skorti á framboði á húsnæði. Verðbólga hefur náð hæðum sem ekki hafa sést síðan í efnahagshruninu 2008. Þegar við erum að tala um skort á húsnæðismarkaði þá liggur það náttúrlega á borðinu samt sem áður það er nóg framboð á fasteignum til kaupa akkúrat núna og hafa ekki fleiri fasteignir verið til sölu í langan tíma af því að það var algjör skortur á húsnæði eins og við vitum á fasteignamarkaði. fasteignamarkaði. En hefur eftirspurnin eftir þessu húsnæði eitthvað minnkað fyrst þessar eignir seljast ekki strax? Nei, hún hefur ekki minnkað. En einstaklingar sem hafa þörf fyrir að eignast húsnæði og ætla virkilega að leggja í þann leiðangur treysta sér einfaldlega ekki til að skuldsetja sig í því brjálæði sem geisar nú í efnahagsmálum hér á landinu, í óðaverðbólgu og okurvöxtum.

Við höfum mýmörg dæmi um það og við höfum fengið að líta reikninga þar að lútandi þannig að það fer ekkert á milli mála að þróunin er í þá átt. Þá kemur seðlabankastjóri og hvetur fólk til að hella í sig hinum eitraða kokteil verðtryggingar sem einfaldlega verður þess valdandi að sá litli eignarhluti sem einstaklingurinn hefur verið að spara fyrir og berjast fyrir að eignast í fasteigninni ést upp á verðbólgubálinu einn, tveir og þrír. Það tekur ekki langan tíma að eyða honum upp. Ekki nóg með það

innan fárra ára heldur en það sem fólk var að sligast undan þegar það hraktist í verðtryggðu lánin. Þannig að þetta er ein stefna og aðeins ein, að einkavæða allan húsnæðismarkaðinn og gera fólki ókleift að eiga þak yfir höfuðið án þess að vera á leigumarkaði. Þetta fólk mun mun missa fasteignir sínar innan X ára þótt það hafi reynt að flýja í faðm verðtryggingarinnar. Það mun missa fasteignir sínar, það liggur algjörlega á borðinu, ef ríkisstjórnin gyrðir sig ekki og fer að stíga inn í nákvæmlega þann darraðardans sem hún er algerlega með í fanginu. Við verðum bara að segja það sem við höfum sagt svo oft áður í Flokki fólksins úr þessum æðsta ræðustóli landsins:

Hún hefur horft á hlutina gerast, hún hefur horft á gaddavírana ganga lengra og lengra inn í fjölskyldurnar án þess að stemma stigu við því. Hún hefur ekki gert nokkurn skapaðan hlut

þar sem við lögðum til að það yrði ráðist í þessar framkvæmdir strax. Það er rétt tæpt ár síðan. Mikið væri nú landslagið breytt og mikið væri það öðruvísi ef það hefði verið gert

virðulegur forseti og í hliðarherbergjunum sitja tveir hv. þingmenn auk okkar þannig að áhuginn fyrir því sem hér er verið að leggja fram er lítill sem enginn. lítill sem enginn. Við höfum líka séð þá þróun sem hefur orðið hér á fasteignamarkaði með tilkomu allra þeirra hælisleitenda sem hafa sótt okkur heim og óskað eftir að fá alþjóðlega vernd. Það eru um 3.000 einstaklingar sem Vinnumálastofnun hefur þurft að útvega húsnæði. Maður veltir fyrir sér: Ef stjórnvöld ætla ekki að fara að verða duglegri að byggja — því það tekur tíma, þetta er ekki eins og töfradísin Dísa í flöskunni sem bara smellir fingrum og þá bara rísa upp þúsundir fasteigna. Svoleiðis gerist það ekki. Það er ekki nóg að koma hér upp og segja: Ég ætla að sjá til þess að stjórnvöld byggi 30.000 íbúðir á næstu tíu árum. Það er ekki nóg. Það er svo langur vegur frá því að það sé nóg. Það er stórkostlegur skortur á íbúðarhúsnæði og það hefur verið vitað í mörg ár. Í mörg ár hefur verið ljóst í hvað stefndi, en var eitthvað gert í því? Nei. Sú ríkisstjórn sem hér hefur setið í sex ár hefur lítið sem ekkert

Við þurfum að taka á þessu núna. Þetta frumvarp er að verja leigutaka, verja þá sem eru á leigumarkaði og fá ekki rönd við reist

mánaða. Við höfum verið að berjast fyrir því að leigan verði aldrei hækkuð til ársins 2025

á fjárhæð leigu samkvæmt verðtryggðum húsaleigusamningum. Jafnframt hefur borið á hækkunum talsvert umfram verðlagsbreytingar í framlengingu eða við endurnýjun samninga um leigu íbúðarhúsnæðis.

Stór hluti þessa fólks er hluti þeirra 12.000–15.000 fjölskyldna sem voru sviptar eignum sínum í kjölfar efnahagshrunsins 2008, stór hluti af þessum fjölskyldum. Svo verðum við líka að átta okkur á því hvernig landslagið er því miður

þola hér. Ég segi: Rífum í bremsuna, virðulegi forseti. Hjálpum fólkinu að hafa öryggi, hafa tryggt þak yfir höfuðið. Til þess erum við hér sem velferðarríki, velferðarsamfélag, kennum okkur við réttarríki. Að sjálfsögðu eigum við að tryggja öllum fæði, klæði, húsnæði og heilbrigðisþjónustu. Þetta eru grundvallaratriði sem við verðum að taka utan um. Þetta eru grundvallaratriði fyrir allt samfélagið í heild sinni.

Það er alla vega ekki samfélag sem ég er stolt af að tilheyra. Ég er ekki stolt af stjórnvöldum sem leyfa slíku að gerast. Þau geta hér geta hér tekið utan um þetta frumvarp Flokks fólksins um leigubremsu og leiguþak, sem engir aðrir þingmenn eru með okkur á

það er ekki mikill áhugi fyrir þeim degi hér í þessum þingsal nema hjá Flokki fólksins, sem var hreinlega stofnaður í þeim tilgangi að útrýma fátækt.

Viðkomandi getur ekki haldið húsnæði sínu. Síðan fær maður upplýsingar frá einstaklingum sem eru að reyna að finna sér húsnæði og leggja allt undir til að geta fengið það vegna þess að við vitum að það er númer eitt, eitt, tvö og þrjú á Íslandi að hafa húsnæði. Það er ekki gerlegt að vera án þess og hvað þá með börn. Síðan þegar fólk finnur sér húsnæði þá þarf það kannski að leggja fram hundruð þúsundir króna í tryggingu. Þessi markaður er skelfilegur.

Þá á fólk ekki annarra kosta völ en að borga húsnæðið og vona hið besta en flestir eru þá komnir í þá aðstöðu að þeir þurfa að leita til hjálparsamtaka fæði og klæði fyrir sig og börnin sín. Það er auðvitað gjörsamlega ömurlegt ástand að við skulum vera með

að neita því bara vegna þess hverjir eru með málið. En sem betur fer höfum við í Flokki fólksins tekið allt aðra afstöðu. Við styðjum góð málefni og okkur er sama hvaðan þau koma. Við myndum styðja

Ég spyr: Hvaða heimska er þetta? Hvernig í ósköpunum getum við búið til einhverja hjálp fyrir fólk og sagt: Þið fáið þessa hjálp, en lemja svo á því og neita að sjá staðreyndirnar? Þetta er gjörsamlega óskiljanlegt fyrirbrigði og ég veit ekki á hvaða vegferð sú ríkisstjórn er sem sendir svona skilaboð út.

hvorki framfærslan né bæturnar fylgja eftir. Við höfum fullt af staðreyndum um það.

Nei, það er með ólíkindum að við skulum vera stödd þar í dag að barnafjölskyldur, einstæðir foreldrar, öryrkjar með börn og fleira fólk, láglaunafólk, sé að óttast um stöðu sína á leigumarkaði vegna þess að það er ekki verið að hjálpa þeim. Það er ekki verið að stöðva þessa hringavitleysu sem leigufélögin er að bjóða upp á.

Hvaða lausn er það? Hvaða rugl og bjálfaskapur er í gangi þegar við leyfum okkur svoleiðis vinnubrögð?

Ég mæli hér fyrir frumvarpi um bætta stöðu kynsegin fólks sem er ætlað að taka á nokkrum litlum og einföldum atriðum sem bæði draga úr óþörfum stjórnsýsluhindrunum og auka öryggi kynsegin fólks. Þetta er í grófum dráttum fjórþætt. Í fyrsta lagi er lagt til að fólk geti breytt öllu nafninu sínu án hindrana, en í dag gildir það bara um fornöfn. Í öðru lagi er lagt til að fólk með kynhlutlausa skráningu í þjóðskrá geti fengið fengið aukavegabréf með karl- eða kvenskráningu ef því sjálfu þykir það betur geta tryggt öryggi þess á ferðalögum. Í þriðja lagi er lagt til að auðveldara verði að breyta kynskráningu oftar en einu sinni

Þetta er allt að mati okkar flutningsmanna augljósar úrbætur, lagfæringar á atriðum sem hafa komið í ljós þegar fór að reyna á lög um kynrænt sjálfræði. er það sem ég myndi segja að væru atriði sem liggja hér eins og fiskur í tunnu og bíða þess að við grípum þau og gerum að lögum.

árum voru þau stórt skref fram á við. Þau voru ekki hinn endanlegi áfangastaður heldur lá alltaf fyrir að það þyrfti frekari úrbætur. Þar voru ákveðin atriði sem var beðið með að klára og

Þetta voru fyrirséðu breytingarnar 2019 en ófyrirséðu breytingarnar sem hafa verið gerðar frá því að lögin voru samþykkt eru tvær, eru tvær, þær eru ekki jafnmargar. Áður en lögin tóku gildi, minnir mig, var bætt inn ákvæði um að þau næðu líka til íslenskra ríkisborgara sem búsettir eru erlendis þannig að fólk á erlendri grundu gæti nýtt sér lög um kynrænt sjálfræði.

En að frumvarpsgreinunum sjálfum. 1. gr. snýst um að kynskráning hafi ekki áhrif á það hvers konar foreldrisnöfn fólk geti valið sér. Þetta er breyting á mannanafnalögum þannig að við leiðréttum skekkju sem fylgdi því að með lögum um kynrænt sjálfræði var fólki gefið sjálfdæmi um það hvers konar fornöfn það velji sér.

Við höfum algjört sjálfdæmi um þetta. En þegar kemur að því að taka upp sveigjanleg eftirnöfn, foreldrisnöfn, þá einskorðast það samkvæmt lögum við fólk sem hefur hlutlausa kynskráningu.

kynskráningu sem er ekki í samræmi við það sem það vildi, einfaldlega vegna þess að þjónustan sem er í boði miðast við þessa skráningu. Fyrir vikið getur það ekki heldur tekið upp nafnið sem það vill. Það er mikilvægur hluti af rétti fólks til að skilgreina kyn sitt sjálft, og skilgreina sig sjálft, að hafa sjálfdæmi um það hvernig nafnið þróast. Þess vegna orkar tvímælis að við höfum þessi vel hugsuðu lög um kynrænt sjálfræði — sem snúast um það að setja vald í hendur einstaklinganna sem sjálf vita hvar þau standa inni í sér varðandi það hvernig þau vilja skilgreina sig út á við, bæði út frá kynskráningu og nafni — en njörvum eftirnöfnin niður eins mikið og raun ber vitni. vitni. Hér er lagt til að allar útgáfur foreldrisnafna, hvort sem þau enda á -son, -dóttir eða -bur eða eru án endingar, standi einstaklingum til boða óháð kynskráningu.

Þetta er annað dæmi um það hvers vegna fólk stígur oft ekki það skref að velja kynskráningu í samræmi við það sem því líður best með vegna einhvers sem stjórnsýslan býður upp á. Staðan er nefnilega sú að ef þú hefur hlutlausa skráningu færðu vegabréf þar sem það kemur fram. Þá færðu opinber skilríki, einu opinberu ferðaskilríkin sem standa þér til boða, þar sem kynseginleiki þinn er skráður svart á hvítu.

Það er kannski framtíðarmúsík. Það sem kom í ljós þegar við fórum að grennslast fyrir um þetta er að Alþjóðaflugmálastofnunin er ekki nógu sveigjanleg varðandi það.

— á maður ekki að segja skítamix? Ég held það. Þetta er eiginlega ekkert annað. Þetta er leið fyrir ríkið til að finna skapandi lausn á vanda innan þess ramma sem alþjóðaregluverk setur okkur. Við leggjum til að heimilt verði að gefa út aukavegabréf til fólks sem hefur ástæðu til að óttast að kynhlutlaus skráning í vegabréfi verði því til ama á ferðalögum. Leggjum það í hendurnar á einstaklingunum að meta hvort þau væru öruggari á ferðalagi með viðbótarvegabréf í höndunum þar sem stendur „Karl“ eða „Kona“, og þau gætu flaggað því þegar þeim líst ekki á lögguna sem þau mæta.

Þau vegabréf voru oftast vegna atvinnu fólks, sérstaklega vegna tíðra ferða til landa sem krefjast vegabréfsáritunar þannig að fólk verði

Hún snýst um það að einfalda fólki að breyta kynskráningu oftar en einu sinni.

Ef þú rökstyður það og segir af hverju þú þarft að breyta því aftur geturðu fengið leyfi til þess. Ég ætla ekkert að elta ólar við ákvæði í mannanafnalögum. Mig langar bara að vera með fókus á lög um

Það gengur hreinlega gegn þeim rétti að við setjum því mjög þröngar skorður hvort fólk geti breytt skráningu oftar en einu sinni. Það er einn þáttur. fólk sem nýtir sér þau réttindi sem lög um kynrænt sjálfræði veita lendir ekki alltaf í fyrsta skrefi á þeim stað þar sem það verður um aldur og ævi. Það er eðlilegt að einstaklingur sem við fæðingu er skráður karl fari á einhverjum tímapunkti í hlutlausa skráningu en uppgötvi síðan að einhverjum tíma liðnum að eðlilegra væri að vera skráð sem kona.

geturðu gert það aftur án þess að biðja sérstaklega um leyfi. Það sé þitt að ákveða breytingu númer tvö, alveg eins og það var þitt að ákveða breytingu númer eitt.

og að öll persónuskilríki sem hið opinbera gefur út sem nauðsynlegt er að breyta þegar fólk

fólk sem stólar á þessi lög. Þetta sprettur upp úr ákalli frá einstaklingum sem óttast um öryggi sitt á ferðalögum og frá fjölskyldum þeirra.

Ég legg þetta mál fram til að styrkja rétt fólks til að skilgreina kyn sitt sjálft. Við sem stöndum að því viljum auka öryggi kvára og stálpa á ferðalagi.

Það bakslag sem við höfum orðið vitni að í málefnum hinsegin fólks á síðustu vikum er sárgrætilegt og eitthvað sem við þurfum að spyrna á Eitt af því sem Alþingi Íslendinga getur gert til að spyrna á móti bakslaginu er að stíga skref fram á við,

En það eru nokkur atriði í þessu frumvarpi — ég ætla alls ekki að ganga svo langt að segja að ég sé á móti þeim og skil algerlega hvað flutningsmönnum gengur til með þeim

þeim góða og mikilvæga ásetningi sem felst í þessu frumvarpi. Þetta snýst um 2. og

Tilgangurinn er svo sannarlega góður og til þess að bæta réttarstöðu fólks.

og öryggistilfinninguna í því að geta haft annað vegabréf sem er ekki með kynhlutlausa skráningu.

Ég er hjartanlega sammála því að vegna þess hvernig staðan er í heiminum er mikilvægt að við hér á Íslandi, sem búum við

ég les hana í samræmi við það sem er sagt í lögskýringu um 7. gr. laga um kynrænt sjálfræði þá er þar sérstaklega tekið fram, með leyfi forseta: „Þá er rétt að hafa í huga að komið geta upp sérstakar aðstæður þar sem einstaklingur óttast um öryggi sitt noti hann skilríki með breyttri kynskráningu, til dæmis í ferðalögum eða við dvöl í löndum þar sem miklir fordómar ríkja í garð hinsegin fólks.“

miðað við þessa lögskýringu og óbreytt lög, breytt kynskráningu sinni til baka vegna fyrirhugaðra ferðalaga.

veit að í þessu máli eins og öðrum vinna nefndir almennt vel og taka það veganesti sem kemur fram í þingumræðum inn í vinnu

Það orkar tvímælis að búa til einhver platvegabréf til að fólk geti verið öruggt úti í heimi. Einfaldast hefði mér þótt að fjarlægja kynskráningu úr vegabréfum almennt og þar með værum við öll á sama stað þegar við erum á ferðalagi. Kannski er það fær leið, kannski ekki. Ef ekki, þá vona ég að nefndin beiti beiti skapandi hugsun í þessu verkefni. Það sem við erum sammála um er að hér er vandamál sem þarf að leysa.

Þar skein í gegn að þau áttuðu sig varla á því að þetta væri vandamál og sögðu að ef þetta væri vandamál væri það á þeim skala að þau hefðu aldrei frétt neitt af því.

til þess að tryggja öryggi fólks á ferðalagi í heimi sem er

óvænta eða óúthugsaða hættu fyrir fólk sem tilgangurinn er að auka öryggið hjá.

breyta kynskráningu oftar en einu sinni. Ég held að það sé ekkert svo hár þröskuldur eins og lögin eru í dag. En það er bara vegna þess að þjóðskrá er mjög lipur þessa dagana gagnvart þessum málaflokki. Við upplifðum það t.d. þegar trans skatturinn var felldur úr gildi að þjóðskrá beið tilbúin á starttakkanum eftir því að lögin birtust í Stjórnartíðindum til að geta breytt framkvæmdinni bara strax, voru með eyðublaðið tilbúið. Þau vilja gera vel í þessu, ég efast ekki um það. En í grunninn er þetta náttúrlega bara prinsippmál. Ef við leyfum fólki samkvæmt lögum að skilgreina kyn sitt sjálft og lítum á það sem grunnréttindi samkvæmt lögum um kynrænt sjálfræði, þá getum við ekki verið með, þó að það sé bara lágur þröskuldur. Við þurfum að afnema þá alveg. Kannski er það ári of langt. Ég setti það bara inn til að stressa ekki íhaldsfólkið.

út frá því sjónarhorni að standa vörð um þessi réttindi og þann hóp sem um er að ræða.

Það er rétt að þjóðskrá hefur, að því er virðist, verið lipur þegar kemur að því að gera breytingar. En ég er sammála hv. þingmanni í því að það eru ekki endilega nægjanlega góð rök. Við vitum það alveg að áður en við breyttum þungunarrofslöggjöfinni hér á landi þá var ekkert sérstaklega erfitt fyrir konur að sækja um að komast í þungunarrof. Þú þurftir hins vegar að gera það í gegnum lækni eða einhvern heilbrigðisstarfsmann. Þannig að að sú sem hér stendur er alveg tilbúin til að skoða það að fella það algerlega út úr lögunum að það þurfi að vera einhver mörk á því hversu oft þú getur gert þetta. En ég vil alla vega að það sé skoðað í nefndinni hvort þessi breytingartillaga hér sé endilega til bóta því að líkt og ég lýsti í ræðu minni þá er þetta ákveðið öryggisatriði fyrir fólk sem vill vegna ferðalaga eða telur nauðsynlegt að breyta kynskráningu sinni aftur. Og kannski þegar við lítum til baka þá kemur í ljós að þessar sérstöku ástæður, sem nú eru skrifaðar inn í lögin, hafi bara verið einhvers konar byrjunarpunktur í þessu ferli, að fólk geti breytt kynskráningu sinni. En það verður tíminn auðvitað að leiða í ljós.

Þó að okkur meiri hlutann greini á um skilgreiningu hugtaksins þá ætla ég að leyfa mér að segja að í þeirra skilningi sé þetta það sem við myndum kalla tæknilega breytingu. Öll sú pólitík, ef pólitík má kalla, sem liggur að baki þessu frumvarpi, til hennar höfum við þegar tekið afstöðu með lögum um kynrænt sjálfræði. Það er auðvitað bara liður í þeirri þróun í okkar löggjöf, okkar samfélagi og okkar menningu að auka frelsi fólks og vernda mannréttindi einstaklinga til hins ýtrasta, þar á meðal mannréttindin til að skilgreina sig sjálf.

kalla það aftur tæknilega breytingu, og fagna því að við séum á þessari vegferð eins og annars staðar í kerfinu. Hv. þm. Steinunn Þóra nefndi hérna áðan samanburð við lög sem var breytt varðandi þungunarrof. Þar var einmitt verið að víkja frá skilyrðum sem sett voru í lögum um að

menningarlega myndlíkingu, ég meina það ekki berum orðum þegar ég tala um miðaldra hvíta kalla. Það snýst bara um það að það eru einhverjir bírókratar sem eiga í rauninni að taka afstöðu til þess hvort fólk eigi að fá að njóta sinna réttinda eða ekki. Það er auðvitað algerlega sjálfsagt að afnema slíkar kröfur. Ég get alveg tekið undir með hv. þm. Steinunni Þóru að það sé kannski eðlilegt að það gerist í skrefum.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi um sorgarleyfi. Ár hvert verða um 100 börn á Íslandi fyrir því þunga áfalli að missa foreldri sitt. Á árunum 2009–2018 misstu 1.007 börn á Íslandi foreldri samkvæmt fyrirliggjandi tölum Hagstofunnar. Þetta voru 525 strákar og 482 stelpur, börn undir 18 ára aldri. Á þessu sama árabili, þ.e. 2009–2018, þá létust 649 foreldrar barna, í mörgum tilvikum frá fleiri en einu barni. Feður voru í meiri hluta, þeir voru 448 talsins en mæður 201. Um 40% foreldranna létust úr krabbameinum, næstalgengast var að foreldri létist vegna svokallaðra ytri orsaka, áverka og eitrana, í rúmlega 30% tilvika. Tveir undirflokkar dauðsfalla af völdum ytri orsaka voru skoðaðir sérstaklega. Annars vegar var þarna um að ræða óhöpp og hins vegar sjálfsvíg, þannig að meiri hluti foreldranna sem létust af þessum svokölluðum ytri orsökum létust af völdum sjálfsvígs, eða rúmlega 100 talsins. Það er auðvitað sláandi að langalgengasta dánarorsök ungra mæðra og feðra, foreldra sem voru undir 29 ára aldri, voru þessar svokölluðu ytri orsakir. Þessi staðreynd er auðvitað efni í sérstaka umræðu en við sjáum af þessum gögnum Hagstofunnar að það eru sem sagt að jafnaði um 100 börn á Íslandi á ári hverju sem missa foreldri sitt. Virðulegi forseti. Öll þekkjum við til þessara barna og þessara fjölskyldna. Þau geta verið innan fjölskyldunnar, þau eru meðal vina okkar eða í skóla barnanna okkar og öll held ég að við skiljum mjög vel hér er um að ræða þungt áfall fyrir hvert og eitt barn sem upplifir það að missa foreldri. Öll held ég að við skiljum að eftir stendur annað foreldri eða annar náinn aðstandandi í erfiðri og flókinni stöðu. tilgangur og markmið þessa frumvarps er að viðurkenna áhrif missis og sorgar á fjölskyldur og á þá einstaklinga sem standa nærri í kjölfar þess að barn missir foreldri sitt. Markmiðið að baki þessu frumvarpi mínu er að löggjafinn styðji við þessar fjölskyldur á viðkvæmum tíma í lífi þeirra, gefi þeim rými og gefi þeim næði með þessum hætti fyrir þá sem það kjósa því það skiptir auðvitað máli þegar við erum að ræða um lagaheimild til töku sorgarleyfis að hérna er auðvitað bara um heimild að ræða. Einhverjir í þessum hópi þessara fjölskyldna myndu notfæra sér þá heimild en ekki endilega allir. Markmiðið er að gefa sambúðarmaka eða öðrum nánum aðstandanda heimild til að taka sér leyfi frá störfum á launum í og greidd verði 80% launa en þó með tilgreindu þaki um hámarksgreiðslur. Sorgarleyfi felur sem sagt í sér leyfi frá launuðum störfum á innlendum vinnumarkaði í kjölfar þess að einstaklingur missir maka sinn sem hann á barn eða börn með undir 18 ára aldri. Það var stigið stórt skref á Alþingi þegar samþykkt voru lög um sorgarleyfi fyrir foreldra sem missa barn með lögum nr. 77/2022. Það er auðvitað líka staða sem við skiljum öll, þá nístandi sorg sem barnsmissir er og að þörf geti þá verið á því að fá leyfi frá störfum í kjölfarið. Sömu röksemdir eiga að mínu viti líka við hér en til viðbótar má nefna að hér er um að ræða sérstakan stuðning við börn í þessu tilviki, börn sem hafa upplifað þungt áfall og missi. Þegar það mál var hér til umræðu á Alþingi, þ.e. sorgarleyfi fyrir foreldra sem missa barn, þá tók ég til máls til að lýsa yfir stuðningi mínum við það mjög svo góða þingmál en ég nefndi þó jafnframt að sá stuðningur hlyti að eiga líka við þau börn sem missa foreldri. Við erum með löggjöf frá Alþingi sem Alþingi hefur afgreitt, sem sagt um stuðning við þá foreldra sem missa börn; eigum að mínu viti eftir að stíga skrefið og útfæra lögin þannig að börn sem missa foreldri njóti sömu réttinda. Hérna er sem sagt verið að leggja það til að réttur foreldra barna undir 18 ára aldri sé lagður að jöfnu við þau réttindi sem foreldrum sem missa barn voru færð með þessum lögum. Það skiptir miklu að styðja eftirlifandi foreldri barna á þann hátt sem lög um sorgarleyfi veita nú þegar foreldrum sem hafa misst barn á sama hátt skiptir miklu að þau börn sem hafa misst foreldri fái notið þessa stuðnings, því ég held að öllum geti verið ljóst hversu þung staða fjölskyldna er þegar foreldri barns fellur frá. Það þarf ekki að fjölyrða um það hversu sár sá missir er fyrir það barn sem missir foreldri sitt, né þarf að fjölyrða um það hversu þungbært það er fyrir foreldrið sem eftir stendur, eða að því fylgir álag fyrir fjölskylduna og aðstandendur í heild sinni og ekki síst fyrst um sinn. Í ofanálag kemur stundum til tekjumissir heimilis og í einhverjum tilvikum fjárhagsáhyggjur honum samhliða. Það á auðvitað ekki síst við þar sem foreldrar hafa verið í sambúð og eru ungir að árum. Ég held að það þurfi að horfa til þessara þátta, á hvaða æviskeiði eftirlifandi foreldri er því þetta er gjarnan á þeim tíma ævinnar þegar álag er mikið, vinnubyrði þung, útgjöld heimilis hlutfallslega mikil þetta er sá hópur syrgjenda sem raunveruleg hætta er á að hafi einfaldlega ekki tök á því að taka sér veikindaleyfi eftir andlát maka, eins og raunar kemur fram í umsögn frá Sorgarmiðstöð sem eru þeir aðilar sem hvað best til þekkja. Það er í mínum huga engin ástæða til að bíða með það að veita þessum fjölskyldum núna þennan mikilvæga stuðning sem fólst í áðurnefndri lagasetningu og þá í þágu foreldra sem höfðu misst Sjónarmið barnasáttmálans eru vegvísir í þessu frumvarpi og voru umsagnir m.a. Sorgarmiðstöðvar og Krabbameinsfélags Íslands um frumvarpið á sínum tíma mjög afdráttarlausar um mikilvægi þess að lögin næðu til fleiri fjölskyldna, sérstaklega þegar foreldri missir maka sinn frá barni eða börnum, þannig að strax þegar Alþingi var með það mál til meðferðar komu fram umsagnir frá Sorgarmiðstöð og Krabbameinsfélaginu þar sem þessari lagasetningu var fagnað en bent á að vel færi á því að útvíkka lagasetninguna. Virðulegi forseti. Mig langar til að nefna strax hér að aðstæður barna sem missa foreldri sitt eru auðvitað mjög misjafnar, aðstæður sem og fjölskyldumynstur. Oft er það svo þegar barn

með tilliti til þessa, eins og raunar þegar ég lagði málið fyrst fram. Hugtakið foreldri er sem sagt skilgreint með sama hætti og gert er í lögum um sorgarleyfi og hugtakið foreldri er skilgreint með víðari hætti en almennt séð í lögum. Í lögum um sorgarleyfi er hugtakið foreldri skilgreint þannig að það taki til að það taki til forsjáraðila og það taki til einstaklinga sem hafi gegnt foreldraskyldum gagnvart barni í ár eða lengur fyrir missinn. Og sú skilgreining á einnig við í því frumvarpi sem ég er hér að leggja til, eins og ég segi, með þessum hætti að hugtakið sé víðfeðmara en almennt séð í lögum, að það sé annars vegar verið að horfa á maka, sambúðarmaka eða einhvern þann forsjáraðila sem stendur barninu svo nærri að hagsmunir standi til þess að þessi réttur skapist. Markmiðið er sem sagt að ná utan um það að ekki öll börn sem missa foreldri sitt búa með báðum foreldrum sínum, eftirlifandi foreldri þeirra er ekki alltaf að missa maka. Það skiptir í mínum huga máli

Það er jafnframt lagt til að skilgreining hugtaksins foreldris breytist á þann hátt að aðrir en foreldrar eða forsjáraðilar teljist einnig foreldrar í skilningi laganna. Virðulegi forseti. Með sorgarleyfi er verið að tala um launað leyfi frá störfum í kjölfar þess að einstaklingur missir maka sinn sem hann á barn eða börn með sem eru undir 18 ára aldri. Sem fyrr segir er hér um fremur afmarkaðan hóp að ræða. Að jafnaði eru um 100 börn á Íslandi sem upplifa það að missa foreldri og frumvarpinu er sem sagt ætlað að rýmka núgildandi lög um sorgarleyfi og veita fjölskyldum þýðingarmikinn stuðning á afar viðkvæmum tíma í lífi þeirra og fjárhagsstuðning þannig að það skapist raunverulegur kostur á því að taka leyfi frá störfum án þess að það þýði tekjufall. Ég gerði grein fyrir sjónarmiðum um hámarksgreiðslu í í frumvarpinu. Þar er hliðstæðan líka núverandi lagasetning, að mánaðarleg greiðsla skuli nema 80% af meðaltali heildarlauna en 600.000 kr. hámark á mánuði. Frumvarpið tekur líka, rétt eins og núgildandi löggjöf, til foreldra sem standa utan vinnumarkaðar eða eru í minna en 25% starfshlutfalli, svo sem í tilvikum þar sem um námsmenn er að ræða að þá sé tryggður svokallaður sorgarstyrkur. Það er líka miðað við ákveðinn sveigjanleika; að foreldrar geti nýtt sér rétt til sorgarleyfis samhliða skertu starfshlutfalli og lengt þannig í tímabili leyfisins. Allur þessi réttur yrði þá samkvæmt frumvarpinu hinn sami og er í núgildandi lögum fyrir þá foreldra sem missa barn; að réttindi foreldra í þessum aðstæðum séu þannig að öllu leyti sambærileg réttarstöðu þeirra foreldra sem misst hafa barn. Sorgarleyfi muni þannig fela í sér mánaðarlegar greiðslur yfir ákveðið tímabil til einstaklinga sem verða fyrir makamissi og eiga barn eða börn undir 18 ára aldri, en foreldrar í þessari stöðu eru í dag alfarið háðir skilningi og kannski frekar alfarið háðir getu vinnuveitenda um að veita leyfi. Þeir eru algerlega háðir því að vinnuveitandi hafi svigrúm til að veita frí eða sveigjanleika þegar sorgin knýr dyra og það á auðvitað ekki að þurfa að vera háð því að vinnuveitandi hafi burði til að veita svigrúm í kjölfar svona áfalls. Við erum sterkt samfélag á Íslandi og eigum sem samfélag að geta staðið með og stutt börn og fjölskyldur á erfiðum tímum eins og þessum. Virðulegi forseti. Frumvarpið var lagt fram á 153. löggjafarþingi en varð því miður ekki afgreitt þá. Við meðferð málsins bárust hins vegar jákvæðar umsagnir frá Alþýðusambandi Íslands, BHM, BHM, BSRB, Sorgarmiðstöðinni og fleiri aðilum, m.a. ágætt bréf frá prestum og aðstandendum sem fjölluðu einmitt um það að aðstæður barna sem missa foreldri eru ólíkar og ég lít svo á að frumvarpið hafi frumvarpið hafi hvað mig varðar leitast við að ná einmitt utan um það. Flutningsmaður er meðvituð um að börn búa ekki alltaf hjá báðum foreldrum og stundum er uppalandi jafnvel annar, amma eða afi eða annar náinn aðstandandi. Frumvarpið er núna lagt fram aftur óbreytt og svo ég endurtaki það þá er grunnhugmyndin að baki því einfaldlega sú að eftirlifandi foreldri eða aðstandandi barns

barnsins í huga en um leið auðvitað eftirlifandi foreldris að leiðarljósi í þeim tilvikum þar sem það á Greiðslurnar yrðu á meðan á þessu leyfi stendur frá Vinnumálastofnun. Ég er þeirrar skoðunar að hér sé fram komið mál sem við á Alþingi ættum að geta sameinast þverpólitískt um að afgreiða.

tímabundna heimild fyrir fólk í þessari stöðu til að fá þessar greiðslur. Þegar haft er í huga að það eru um 100 börn á ári sem missa foreldri, færri foreldrar þar að baki, þá blasir strax við að hér er ekki um óheyrilegar upphæðir að ræða

sem missa foreldri og að styðja við einstaklinga sem eru að missa maka frá ungum börnum. Með því fá foreldrar barna eða uppalendur nauðsynlegt svigrúm til að styðja við börn sín og fjölskylduna í heild. Og ég vil aftur nefna það að við þekkjum öll þessar fjölskyldur og þessar sögur og þekkjum öll þá tilfinningu strax í kjölfarið að vilja verið til staðar. Ég held að með því að vinna þetta mál frekar og vonandi að gera það að lögum þá geti samfélagi stigið mjög sterkt, þýðingarmikið og táknrænt skref í þeim efnum. Ég óska eftir því að málinu verði vísað til velferðarnefndar og vona svo sannarlega að nefndin geti tekið þverpólitíska afstöðu í þessu máli. Ég get ekki séð að þetta sé sé mál sem eigi ekki að vera hægt að vinna þvert á flokka eða þvert á stjórn og stjórnarandstöðu og ég á mér þá von að Alþingi geti stutt þessa einföldu en þýðingarmiklu lagabreytingu.

þetta er afskaplega mikilvægt mál og málið sem við afgreiddum hérna, eins og komið var inn á síðast, er varðar börnin var gríðarlega mikil réttindabót. Við þekkjum kannski því miður of margt fólk sem hefur verið í þessari stöðu og auðvitað, eins og þingmaðurinn kom inn á, misjöfn þeirra fjárhagsstaða. Hún er sannarlega eðli máls samkvæmt þannig en það breytir því ekki að

þetta er a.m.k. þess eðlis að það er mjög mikilvægt að það verði skoðað vel og ef einhverjum þykja annmarkar á því að þeir komi þá fram. Þannig að ég vil nú lýsa stuðningi mínum við málið í sjálfu sér án þess að ég hafi farið ofan í umsagnir fyrri þinga sem þingmaðurinn segir að séu bara jákvæðar, og ég trúi því svo sem að þær séu það.

Auðvitað veit maður að einhverjir sækja í sína sjúkrasjóði sem eiga rétt á því og það er mikilvægt að halda því til haga að það er einhver leið sem er undirliggjandi en ég skil tilganginn hér að þessum þessum aðilum sé bara beinlínis gert það kleift að þurfa ekki að hugsa um það heldur sé þetta eitthvað sem tekur við. Það er auðvitað vel að hugsa það þannig. Svo er auðvitað líka spurning hvort þetta geti tvinnast einhvern tíma saman og ég tel að það sé líka mikilvægt að að huga að þeim sem eru í námi eða eru í litlu starfshlutfalli, ekki síst held ég að það geti átt við um konur þó að það geti líka eðlilega átt við alla aðila. Þá held ég að þetta geti

Kannski þyrfti þetta verða rýmra en það mál var en það var sannarlega áfangi og kannski er það bara svoleiðis að við þurfum alltaf að taka þessi smáu skref þangað til að við náum að rétta af og gera samfélagið okkar réttlátara. Ég alla vega fæ þetta mál inn í nefndina mína og við sjáum til hvort þetta fær ekki þá umfjöllun sem hv. þingmaður og framsögumaður nefndi hér.

Jakob Frímann Magnússon, Jódís Skúladóttir, Líneik Anna Sævarsdóttir, Logi Einarsson, Óli Björn Kárason, Vilhjálmur Árnason, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Þórarinn Ingi Pétursson.

Með þessari tillögu er lagt til að ein af þyrlum Landhelgisgæslunnar hafi starfsstöð á Akureyri allt árið um kring. Auk þess sem Akureyri er miðsvæðis á landinu er augljós tenging við sjúkraflug í landinu sem er staðsett á Akureyri. Þar geta læknar á Akureyri mannað hluta þyrluáhafnar eins og nú er reyndin í tengslum við sjúkraflugið. Í þessu samhengi er rétt að benda á að í fjölmiðlum hefur komið fram að tveir af sex þyrluflugstjórum Gæslunnar búa fyrir norðan.

auk þess sem starfsmenn á heilbrigðisstofnunum, slökkviliði og fleiri geta nýst í rekstur þyrlu á Akureyri og starfsemi hennar. Hlutfall þyrluflugs hefur verið um 15% af heildarsjúkraflugi í landinu. Mýflug hefur sinnt um 85% af sjúkrafluginu með sínum tveimur flugvélum. Fjarlægðirnar eru miklar og það sem hefur sýnt sig er að rekstur þyrlu á höfuðborgarsvæðinu hefur illa nýst á austurhluta landsins. og við þekkjum eru fjarlægðir miklar og veðuraðstæður með þeim hætti að til að sinna sjúkraflutningum á austurhluta landsins með sjúkraþyrlum í þeim tilfellum þar sem erfitt er að koma sjúkraflugi við yrði nauðsynlegt að staðsetja þyrlu á svæðinu. Það er ekki langt síðan sjöttu þyrluáhöfninni var bætt við hjá Landhelgisgæslunni sem þýðir að það eru tvær áhafnir á vakt um tvo þriðju hluta ársins. Með því að bæta við sjöundu þyrluáhöfninni væru tvær áhafnir til reiðu 95% af árinu.

Það er ekki skynsamlegt, ef við ræðum áhættudreifingu, að hafa öll eggin í sömu körfunni þegar kemur að eldsvoða, vatnstjóni og öðrum mögulegum skakkaföllum þar sem þyrlurnar eru geymdar og að hafa allar þyrlurnar fastar á sama veðurfarssvæðinu er óskynsamlegt. Að hafa þyrlur eingöngu staðsettar í Reykjavík dreifir illa þjónustu. Sérstaklega er það afleitt fyrir Norður- og Austurland og hafsvæðið þar út af eins og sjá má á mynd sem fylgir þingsályktunartillögunni. Með þyrlu í Reykjavík og á Akureyri mætti ná til allra landshluta á þyrlu á innan við 90 mínútum á venjulegum degi og myndi björgunarviðbragð á norður- og austurmiðum styrkjast verulega.

Annar verkefnahópur um endurskipulagningu sjúkraflutninga taldi árið 2012 að stefna ætti að því að sjúkraflug með þyrlum og flugvélum yrði bæði á Akureyri og í Reykjavík. Þegar byggja átti upp þyrluflota Landhelgisgæslunnar við brottför varnarliðsins 2006 ályktuðu ýmis samtök og stofnanir um að skynsamlegt væri að hafa fleiri en eina starfsstöð á landinu fyrir björgunarþyrlurnar til að stytta björgunartíma. Landspítalinn í Reykjavík benti á að í ljósi mikilvægis jöfnunar á heilbrigðisþjónustu landsmanna skyldi þyrla vera staðsett á Akureyri. Félag skipstjórnarmanna og Sjómannasamband Íslands tóku m.a. undir það. Landsþing Slysavarnafélagsins Landsbjargar hvatti einnig til þess að tryggja staðsetningu björgunarþyrlu annars staðar en á suðvesturhorninu. Samtök útgerðarmanna vildu þyrlu á landsbyggðinni til að auka öryggi og margfalda þjónustugetu. Segja má að rökin að baki þessum ályktunum gildi enn þann dag í dag.

Í sumar var staðsett þyrla á Akureyri um verslunarmannahelgina og Fiskidagshelgina og það sýndi sig þær tvær helgar hversu mikilvægt var að hafa þyrlu á svæðinu og það var mikið að gera þessar tvær helgar.

og myndi einnig styðja við sjúkralið og lögreglu á svæðinu. Það kemur einnig fram kafli um Atlantshafsbandalagið og meiri áherslu á viðveru af hálfu bandalagsins í norðanverðu Norður-Atlantshafi til að efla styrk bandalagsins á norðurslóðum.

Nú þegar mikilvægi norðurslóða er að aukast er rétt að líta til þess hvernig hægt væri að styrkja þessa starfsemi hér á landi og þá jafnvel í samstarfi við vinaþjóðir innan Atlantshafsbandalagsins. Hér er rétt að líta til þess að Danir hyggjast í þessu skyni verja 1,5 milljörðum danskra króna eða um 30 milljörðum íslenskra króna. Þar er m.a. horft til þess að endurnýja þau fjögur varðskip sem þeir hafa haldið úti á Norður-Atlantshafi.

spannar 1,9 milljónir ferkílómetra. Svæðið er 19 sinnum stærra en Ísland.

líkt og þekkist á höfuðborgarsvæðinu. Freyja, með heimahöfn á Siglufirði, var stórt skref í að efla björgunargetu Landhelgisgæslunnar og þá sérstaklega á hafsvæðinu norðan og austan við Ísland. Nú er rétt að líta til þess að staðsetja varanlega þyrlu á Akureyri og byggja upp öfluga starfsstöð á Norðurlandi. Þegar varnarliðið yfirgaf Ísland árið 2006 dró verulega úr björgunargetu hér á landi með þyrlum. Á sínum tíma voru fimm þyrlur staðsettar á Keflavíkurflugvelli. Það hefur verið mikil vinna lögð í að styrkja þetta viðbragð.

Skynsamlegt væri og í anda opinberrar stefnumörkunar og byggðafestu að byggja upp leitar- og björgunargetu á norðurslóðum við Eyjafjörð. Þar er hægt að staðsetja sjúkra- og björgunarþyrlu og væri gott framhald af staðsetningu Freyju á Siglufirði.

Það er stuttlega minnst á sérsveit lögreglunnar þar

Búið er að tryggja aukið viðbragð sérsveitar frá Akureyri með fjölgun sérsveitarmanna með starfsstöð þar. Þyrla staðsett á Akureyri myndi enn frekar styðja við það viðbragð og tryggja flutning sérsveitar í útköll með sem skemmstum hætti út um allt land.

og fjölda forgangsútkalla til að finna bestu bækistöð til viðbótar við þá þyrlu sem staðsett er í Reykjavík, kom í ljós að Akureyri væri besti staðurinn með það í huga að ná sem bestri þekjun á landinu miðað við tvær bækistöðvar.

skorar á stjórnvöld að skoða þessa kosti og það sé hvorki góð né sanngjörn lausn að staðsetja allar sjúkraflutningaþyrlur á suðvesturhorninu. Það væri góður bragur að því að dómsmálaráðuneytið, sem fer með málefni Landhelgisgæslunnar, færi í vinnu í tengslum við hvernig framtíðarsýnin á að líta út í tengslum við þennan mikilvæga rekstur sem þyrlusveit Landhelgisgæslunnar er. Hér er spurning hvort ekki þurfi að vera aðkoma á vegum heilbrigðisráðuneytisins sem fer með sjúkraflutninga í landinu.

Herra forseti. Að lokum vil ég segja þetta: Þyrlur eru öflugt björgunartæki og geta flýtt fyrir björgun úr erfiðum aðstæðum og í mörgum tilfellum getur það verið eini kosturinn til bjargar. Í slíkum tilfellum getur stuttur viðbragðstími skipt sköpum og því mikilvægt að staðsetja þyrlur á fleiri en einum stað á landinu, m.a. í þeim tilgangi að stytta tímann til björgunar. Þetta er bara sama og gildir um sjúkraflutninga á einstaklingum með lífshættuleg veikindi eða áverka, oft af vettvangi alvarlegra slysa. Þar er mikilvægt að geta brugðist skjótt við, koma með sérhæfða aðstoð á staðinn og geta flutt veika eða slasaða á viðeigandi sjúkrastofnun innan þeirra takmarka sem nauðsynlegt er.

Málið er stórt og brýnt og það er af nógu að taka í því og mig grunar að það séu margir sem hafi áhuga á að senda hæstv. nefnd umsagnir um þetta stóra og mikilvæga mál.

það í samræmi við þá stefnu og forgangsröðun sem við settum fram í heilbrigðismálum nú í haust. En þótt Samfylkingin styðji málið

um það hvort dómsmálaráðherra teldi ásættanlegt að vega að Landhelgisgæslunni eins og gert er í fjárlögum og hvort styrking sjúkraflutninga með þyrlu og áhöfn væru hugsanlega í uppnámi vegna þess hvernig fjárlögin líta út.

að það þarf að koma aukið fjármagn eða það þyrfti að selja flugvél, skip eða þyrlu.“ Sem sagt, með öðrum orðum: Með óbreyttum fjárlögum gæti þyrlunum okkar fækkað en ekki fjölgað eins og þetta ágæta mál gerir ráð fyrir. Ég spyr því: Er full alvara í þessu máli og hefur þingmaður trú á því að eitthvað breytist þannig milli umræða að hægt sé að fjármagna það? Eða styður hv. þingmaður kannski ekki fjárlögin eins og þau eru og mun hann greiða atkvæði gegn þeim ef það verður ekki tryggt fé sem vantar?

það er búið að ganga eins langt og hægt er í hagræðingu. Samt birtast fjárlögin með 600 millj. kr. halla. Hv. þingmaður kemur hér fram með mál sem kostar 700 millj. kr. á fyrsta ári og 500 millj. kr. eftir það.

og hann kom ekkert inn á þessi mál. Hann vék ekkert að áhyggjum vegna Landhelgisgæslunnar eða þeirrar aðhaldskröfu sem verið væri að gera þar eða þess niðurskurðar eða uppsafnaða halla.

að þessar 600 milljónir komi inn til að halda óbreyttum rekstri og helst meiri peningar til þess að styðja við áform þingmannsins, mun hann þá ekki bara hafna því að samþykkja þetta fjárlagafrumvarp?

á þessum tímapunkti. Þetta er bara vinna sem er og við í pólitík þurfum stundum að hafa smá þolinmæði til að vinna verkin og ná þeim fram. Og það getur þá tekið lengri tíma en tvær, þrjár vikur eða

er heldur ekkert að reikna með því að hlutir gerist einn, tveir og þrír og ég veit að þetta er þingsályktunartillaga sem ég styð og er á og vona svo sannarlega að nái framgangi. En hér erum við ekki að ræða um stöðu, hv. þingmaður, þar sem um er að ræða kyrrstöðu og

Við erum með orð dómsmálaráðherra frá því í síðustu viku um að það sé búið að ganga eins langt í hagræðingu og mögulegt er og við erum í sömu ræðu að hlusta á ráðherra segja að Landhelgisgæslan sé að glíma við gríðarlega alvarlega stöðu.

Við höfum séð hvernig samþjöppun á heilbrigðisþjónustunni síðustu áratugi hefur bitnað á aðgengi og verið á kostnað hinna dreifðari byggða. Í því ljósi er þetta mjög gott mál vegna þess að það er rétt sem hv. þingmaður kemur inn á að það getur skipt

Og það er líka rétt að við þingmenn kjördæmisins fengum ágætiskynningu á því hjá Birni Gunnarssyni lækni hvernig flókin stærðfræðilíkön hafa sýnt að að það er hægt að bæta þetta til mikilla muna með því að vera með þyrlu til taks, léttari þyrlu kannski, fjarri þéttbýlinu hér. Fólk hefur einfaldlega réttmætar væntingar um allt land til þjónustu. Það var á sínum tíma samkomulag um það, þegar við brutumst til sjálfstæðis, að á sama tíma og við yrðum að byggja upp helstu stofnanir landsins hér þá yrði fólk ekki skilið út undan annars staðar. Lengi vel fram eftir öld öld voru stærri og öflugri sjúkrahús og heilbrigðisstofnanir um land allt en með tíð og tíma, hugsanlega

Það er mjög brýnt að við sinnum samgöngum og fyrstu hjálp. Þess vegna eru samgöngur í þessu ljósi heilbrigðismál, hvort sem eru á landi eða í lofti. Það er þetta sem ég hef áhyggjur af við frumvörp af þessu tagi. Við sjáum það allt haustið hvernig stjórnarþingmenn koma með

að fjárlögin fari óbreytt í gegn og þá verða stjórnarliðar að rísa undir þeirri ábyrgð og sýna að þeir trúi virkilega á það sem þeir bera á borð fyrir okkur

Við þingmenn Samfylkingarinnar fórum á tugi funda um heilbrigðismál um allt land og það var mjög merkilegt að sjá hvað áherslurnar voru ólíkar í þéttbýlinu, hér á höfuðborgarsvæðinu og kannski á Akureyri og Eyjafjarðarsvæðinu, og svo í dreifbýlinu. Hér talaði fólk um allt aðra hluti heldur en fólk í dreifbýlinu. Þar var talað mjög mikið um sjúkraflutninga. Þar var talað mjög mikið um hvað það væri mikilvægt að komast fljótt undir læknishendur.

hvernig ég upplifði þetta þá fannst mér fólkið í hinu mesta dreifbýli vera orðið óþægilega nægjusamt. Óþægilega nægjusamt.

en við munum halda því líka til haga sem hæstv. dómsmálaráðherra hefur sagt að ef ekki kemur aukið fjármagn til Gæslunnar í þessum fjárlögum þá þarf að draga saman. Þá þarf að selja flugvél, þyrlu eða skip.

það þá í verki þegar hann fjallar um og greiðir á endanum atkvæði um fjárlögin.

Hvaða skrefum er hægt að ná fram í gegnum hana á næstu misserum til þess að ná þessu markmiði? Svo það sé líka alveg á hreinu þá er, eins og kom kannski fram áðan,

Herra forseti. Jú, vissulega erum við sammála um að þetta getur tekið tíma og málið er gott og ég styð það. En það er ekki gott fyrir áframhaldið að lækka sig úr núllpunkti. Ef þú ætlar að hoppa yfir eins metra rá þá er betra að fara af núllpunkti heldur en að stíga niður um þrjú skref og þurfa að bæta við hálfum metra. Ég er að benda á að

inn í framtíðina að þetta verði gerlegt minnka auðvitað ef við erum að gefa eftir. Er ekki hv. þingmaður sammála mér um það?

vegna vil ég bara bíða með að svara nákvæmlega og svara frekar þá, þegar við erum að fást við fjárlögin hér í þessum sal, hvernig verður farið með þetta mál.

hvert ég vil fara með þetta en ég ætla ekki að fara að ræða einstakar krónur eða milljónir hér fyrr en maður sér að þessu unnið í gegnum fjárlög

þessi tiltekni þingmaður birtist með þetta mál vegna þess að ég veit að hann hefur áhuga á þessu, hann hefur vit á þessu og hann hefur talað um þetta í langan tíma þannig að mér fannst felast ákveðinn trúverðugleiki í því. Ég er bara ánægður að fylgja honum sem meðflutningsmaður, treysti honum vel til þess að berjast fyrir þessu.

Fjárveitingin liggur hjá þinginu, sagði hann ævinlega. Samt alltaf fullviss um að það yrði náttúrlega bara afgreitt nákvæmlega eins og hann vildi. Sýnum núna hvar fjárveitingin liggur, hún liggur hjá þinginu, og látum það ekki koma fyrir að Landhelgisgæslan sé eins fjármögnuð og hún hefur verið og það sé gerð aðhaldskrafa á hana í ofanálag og þá getum við hv. þingmaður talað betur saman vegna þess að þá eru miklu meiri líkur á að við náum þessu næsta skrefi sem ég veit að hv. þingmann dreymir um og ég skal berjast með honum í

í þessu, eðlilega. Við erum flytjendur að þessu hér, flest okkar sem hér erum að taka til máls, eða öll, held ég. En ég verð nú bara að byrja á að segja, í ljósi þessarar fjárlagaumræðu, sem er dálítið skemmtileg, hafandi verið þar í tíu ár, að

og reyna að vinna þessu framgang í gegnum fjármálaáætlun í rólegheitunum. Við vitum það alveg að allt tekur tíma og þetta eru stórar og miklar fjárhæðir sem ekki verða rifnar upp úr rassvasanum.

með skýrum og góðum hætti og að því þurfum við að vinna þannig að við getum tekið enn betri ákvarðanir að mínu mati, bara svona almennt. En þetta var nú um fjárlögin. Ég held að

fengum góða kynningu hjá fluglækni, Birni Gunnarssyni, sem var með rannsóknarteymi þar sem staðsetning þyrlu þyrlna var undir. Þar erum við sannarlega komin með alvörugögn í hendurnar sem gætu kannski

og verið fluglæknir á sjúkra- og björgunarþyrlum í Bandaríkjunum, Noregi og Grænlandi og búinn að vera í samráðshópi um sjúkraflug frá því 2018 og þá um þessa auknu aðkomu þyrlna að sjúkraflugi. Þannig að við erum að tala hérna um aðila sem hefur talsvert mikla reynslu af því að sinna þessu mikilvæga starfi sem ég held að við myndum öll vilja hafa dálítið á þurru ef við þyrftum á því að halda.

94%, ef þær eru staðsettar á Akureyri og hér. Það hlýtur að skipta landsmenn miklu máli því að ekki síst á svæðum eins og bara á hálendinu og fyrir austan og alls staðar þar sem við erum að horfa á þetta svæði er ekki endilega auðvelt um að fara eða að lenda og annað slíkt þannig að þetta er eitthvað sem er miklu stærra, held ég, en margur gerir sér grein, fyrir fyrir utan svo allan túrismann sem er á okkar svæði og oft einmitt uppi á hálendinu. Því miður hefur dregið aðeins úr hálendiseftirliti lögreglunnar. Það er eitt af því sem við þurfum einmitt líka að horfa til. Í sjálfu sér hef ég ekki tilfinningu fyrir því að nokkur sé á móti þessu. Á endanum, eins og hér hefur verið rætt,

mikilvægt í ljósi jöfnunar á heilbrigðisþjónustu landsmanna yfirleitt að þyrla sé staðsett fyrir norðan. Sjómannasambandið, -félögin, útgerðarmenn og aðrir hafa mælt

maður er ekki svo „blunt“ að maður haldi það að þetta geti gengið í gegn núna, bara korter fyrir sex. En sannarlega er þetta eitthvað sem við erum hér með að koma á samtali með gögnum. Þess vegna ætti það að auðvelda ráðherranum og ríkisstjórninni og okkur hinum að fylgja þessu máli enn þá betur eftir.

um að Alþingi álykti að fela dómsmálaráðherra að beita sér fyrir því að Landhelgisgæslan komi upp fastri starfsstöð fyrir eina af þyrlum sínum á Akureyri.

Í þeim tilvikum er ávallt mikilvægt að fá álit sérfræðinga varðandi þessa alhliða uppbyggingu á þessum sértæku sviðum.

að staðsetja sjúkraþyrlu á Norðurlandi eða Austurlandi. Í máli sínu bendir hann á þá ákvörðun sem ríkisstjórnin tók í í desember 2019, að kanna ætti möguleika á því að hefja notkun sjúkraþyrlu í sjúkraflutningum á landinu en þar var lagt til að þyrlan yrði staðsett á suðvesturhorninu. Björn Gunnarsson sagði það skjóta skökku við því að þyrlur Landhelgisgæslunnar væru nú þegar staðsettar á Reykjavíkurflugvelli og sinna þar björgun og sjúkraflutningum þegar þörf er á. En með þingsályktunartillögu þessari er lagt til að ein af þyrlum Landhelgisgæslunnar verði með starfsstöð á Akureyri allt árið um kring. Í gegnum tíðina og enn þann dag í dag hefur Austurland einnig sent frá sér skýr skilaboð um mikilvægi þess að þyrla sé staðsett á Egilsstaðaflugvelli og byggjast þau sterku rök á því að bæði þarf að stytta bráðaviðbragðstímann á Austurlandi og afar langt er að sækja sérhæfða bráðaþjónustu sem er bæði staðsett á Akureyri og í Reykjavík.

Á Akureyri er hægt að manna þyrluna með læknum frá Sjúkrahúsinu á Akureyri eins og nú er reyndin með sjúkraflugið en einnig búa tveir af sex þyrluflugstjórum Gæslunnar fyrir norðan. Að auki, til þess að það sé raunhæft að bæta við björgunarþyrlu í dag, þurfa að vera til staðar flugvirkjar sem eru einnig til staðar á Akureyri. Þessi lykilatriði eru grundvöllur þess að hægt sé að hafa björgunarþyrlur til taks og fagna ég því verulega að þetta öfluga fagfólk sé til staðar á Norðurlandi. Með því getum við stutt vel og ég styð vel við þessa þingsályktunartillögu og við getum með góðum rökum sýnt fram á það sé raunhæft að staðsetja björgunarþyrlu á Akureyri sem muni bæta bráðaviðbragð alls Norðausturlands til muna. Björn Gunnarsson fór vel yfir það að með því að bætt yrði við bækistöð á Akureyri væri hægt að ná að dekka um 94% af landi og miðum miðað við 60 mínútna viðbragðstíma og rúmlega 88% ef þyrlan væri staðsett á Egilsstöðum. Hann skorar á stjórnvöld að skoða vel báða þessa kosti. Það sé hvorki góð né sanngjörn lausn að staðsetja allar sjúkraflutningaþyrlur á suðvesturhorninu því þjónustusvæði þeirra er þá afar takmarkað og nýtist ekki Norður- og Austurlandi. Einnig sé mjög óskynsamlegt að hafa allar þyrlurnar staðsettar á sama veðurfarssvæðinu á suðvesturhorninu. Ég vil í lokin nota tækifærið og taka enn og aftur undir þessa mikilvægu þingsályktunartillögu mikilvægi þess að Landhelgisgæslan komi upp fastri starfsstöð fyrir eina af þyrlum sínum á Akureyri sem muni sinna Norðurlandi og Austurlandi með mun öflugra bráðaviðbragði en er til staðar í dag. Það er tímabært og er okkur gríðarlega mikilvægt þannig að ég styð þetta mál alla leið og þakka framsögumanni fyrir þessa þingsályktunartillögu.

Það er þá fimmti þingmaðurinn í röð úr Norðausturkjördæmi sem talar í þessu ákveðna máli sem er vel og það er að mörgu leyti

í smalamennsku og þurfa að vera fluttur með þyrlu til Akureyrar.

Mikilvægi þess að veita íbúum landsins öryggi felst ekki eingöngu í því að hafa þyrlu á staðnum.

er gríðarlega mikil. Það eru tveir sérsveitarmenn á Akureyri og í gegnum tíðina hefur því nú verið fleygt fram og jafnvel lofað að sérsveitarmenn skuli vera fjórir á Akureyri. (NTF: … bæta við.)

er það líka nauðsynlegt. Það er að breytast svo mikið, allt mannlífið er að breytast. Við hv. þingmenn í Norðausturkjördæmi fengum mjög fróðlegan fyrirlestur frá

fyrrverandi dómsmálaráðherra á 153. löggjafarþingi spurninga sem sneru að þessum sama hlut og var það áhugavert svar sem kom frá

En það má samt í þessu samhengi, fyrst við erum komin út í þá umræðu að ræða um fjárlög og hv. formaður fjárlaganefndar situr í hliðarsal og fylgist spenntur með umræðunni,

vöntun. Þetta styður allt hvert annað. Talandi um öryggi íbúa sömuleiðis og breytta tíma þá er mjög mikilvægt í því samhengi að þingið endurskoði

ég ítreka bara, virðulegi forseti, hér í lokin að það mikilvægasta sem hvert stjórnvald getur veitt íbúum þessa lands er að fólk finni að að það sé öruggt á þeim stað þar sem það velur sér búsetu.

Virðulegi forseti. Ég flyt hér þingsályktunartillögu um endurskoðun á lagaumhverfi fyrir smávirkjanir

með það að markmiði að einfalda regluverk og umsóknarferli í tengslum við þær. Í umsögn Orkustofnunar um tillöguna sem barst á 153. löggjafarþingi segir: „Orkustofnun telur fullt tilefni til þess að endurskoða þau lög og þær reglur sem um smávirkjanir gilda. Ekki síst að skilgreint sé með fullnægjandi hætti hvað smávirkjun sé og til hvaða orkugjafa þær nái. Þá er og ástæða til að vísa til orkustefnu Íslands til ársins 2050, sem gefin var út árið 2020. Þar kemur, meðal annars, fram að smávirkjunum sé ætlað hlutverk í orkubúskap þjóðarinnar.“ Það er oft talað um að þegar kemur að gerð smávirkjana þá séu þær eins og hverjar aðrar stórar virkjanir

Það hefur getað tekið tvö til þrjú ár að fá leyfi til að byggja litla eða meðalstóra virkjun sem ekki veldur meiri umhverfisáhrifum heldur en kannski að rækta upp eitt tún.

Dæmi eru um að einstaklingar hafi lagt út í mikinn kostnað til að afla leyfa fyrir smávirkjanir áður en niðurstaða liggur fyrir um hvort leyfi fáist fyrir framkvæmdinni. Bændur sem vilja byggja litla virkjun heima á bænum þurfa því að uppfylla sömu skilyrði og ef um stórvirkjun væri að ræða með tilheyrandi kostnaði.

Reglugerð um framkvæmd raforkulaga segir m.a. til um skiptingu þess ábata sem smávirkjanir skapa raforkukerfinu og ljóst er að endurskoða þarf reglugerðina með tilliti til smávirkjananna.

Mannvirki og náttúrurask eru oft að fullu afturkræfar framkvæmdir. Þá er ekki verið að sökkva stórum landsvæðum undir lón eins og með stórvirkjunum. Smávirkjanir tengjast raforkukerfinu um dreifiveitur landsins og styrkja þannig þær flutningsleiðir. Með þeim er því verið að nýta, styrkja og bæta rekstur þess raforkukerfis sem nú þegar hefur verið byggt upp af samfélaginu. Smávirkjanir geta nýst sem varaafl séu dreifiveitur með kerfi sem getur tekið við slíku varaafli.

Með smávirkjunum er hægt að styrkja raforkuframleiðslu í einstökum landshlutum og byggja upp smærri atvinnustarfsemi á þeim svæðum. Stofnunin birti sjö skýrslur um möguleika á smærri vatnsaflsvirkjunum víða um land. um land. Hvert landsvæði var tekið fyrir sig og það kom í ljós að það eru margar virkjanir sem gætu styrkt kerfið innan síns landsvæðis. Uppbygging smávirkjana sé því mikilvæg til að halda í við aukna eftirspurn eftir rafmagni vegna fólksfjölgunar á Íslandi og geti verið liður í að anna eftirspurn eftir aukinni raforku á allra næstu árum. Smávirkjanir séu ekki síst mikilvægar út frá byggðasjónarmiði, sérstaklega á þeim svæðum þar sem flutningskerfið ræður ekki við frekari uppbyggingu á atvinnustarfsemi. Ávinningurinn af uppsetningu þeirra skilar sér í auknum tekjustraumi til landeigenda, bænda og sveitarfélaga og styrkir með því grundvöllinn fyrir búsetu víða um land.

almenn skilyrði fyrir leyfunum, t.d. um lágmarksvatnsmagn á yfirfalli. Einnig eru settar fram skilgreiningar um hæsta og lægsta yfirborð á inntakslónum og hvar staðsetja skuli laxastiga. Jafnframt er skilgreint hvernig staðið skuli að því að stöðva virkjun og keyra síðan upp aftur. Allar upplýsingar um leyfin eru opinberar og ekki má byrja að byggja fyrr en NVE hefur veitt leyfi fyrir framkvæmdinni. Það er í þessu sem og öðru að við getum litið til nágrannaþjóða okkar, hvað þær eru að gera til þess að einfalda kerfið og auðvelda ferlið en samt setja þau skilyrði sem þarf að setja.

er á að það sé þörf á að bæta raforkumál á Vestfjörðum og alltaf er niðurstaðan sú sama, að það þurfi að tryggja bæði afhendingaröryggi, nægilegt afl og auka kerfisstyrk.

Þó að í nær öllum tilvikum sé um að ræða rennslisvirkjanir án miðlunarlóna, getur slík raforkuframleiðsla verið mikilvæg í orkubúskap Vestfjarða. Fram kom á fundum starfshópsins að ýmsir þröskuldar, svo sem við tengingu við dreifikerfi Vestfjarða, eru til staðar. […] Ætla má að uppbygging smávirkjana sé almennt skjótvirkari en stærri virkjana og geti því aukið orkuframleiðslu á Vestfjörðum tiltölulega fljótt. Slík staðbundin orkuframleiðsla getur eflt byggðir og samfélög þar sem hennar nýtur við, ekki síst á dreifbýlissvæðum Vestfjarða.“

sem er hægt að keyra sem varaafl og er hægt að keyra inn á kerfið. Þetta skiptir mjög miklu máli og við þurfum bara að

En ég myndi ætla að þetta væri liður í því að mæta þeim sjónarmiðum sem þar hafa verið höfð uppi, að við þurfum að lágmarka umhverfismengun virkjana hér á landi.

að skilgreint sé með fullnægjandi hætti hvað smávirkjanir séu og til hvaða orkugjafa þær nái. Fyrri spurningin er kannski þessi: Telur hv. þingmaður að það sé komin nægileg reynsla á þær breytingar sem voru gerðar? Þær voru töluverðar og er komið inn á það í greinargerðinni að þær hafi verið um margt jákvæðar.

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þm. Orra Páli Jóhannssyni fyrir spurninguna. Já, það kemur fram að það hefur eitthvað gerst á þessum árum frá því að ég lagði þetta mál fyrst fram. Orkustofnun telur að það sé mikilvægt að skoða þetta enn frekar.

heldur bara að styrkja skipulagið og ferlið í kringum þetta þannig að tíminn styttist sem það tekur að undirbúa og skila öllu inn. Það

að það geti valdið einhverjum varanlegum skaða. En það er alveg rétt sem hv. þingmaður segir, bæði hefur tæknin og upplýsingarnar snarbatnað og það er heilmikil geta víða í kerfinu. Ég kem hér upp m.a. vegna þess að eitt af því sem lagt er upp með eru þessi stærðarviðmið, það þurfi að endurskoða þau. Það er eitt af því sem ég og hv. þingmaður sammæltumst um með

En þá langar mig kannski að spyrja hvort hv. þingmaður þekki dæmi þess eða sé sammála því að hugsanlega megi horfa á þetta með tilliti til mikilvægis laga um

að koma með tillögur sem eru rétt undir mörkum svo að framkvæmdin falli ekki undir þá löggjöf. Við getum ekki verið sammála því að það eigi að fara á svig við í rauninni mikilvægi þess að við göngum varlega um,